Dobro jutro poštovane zastupnice i zastupnici, prva točka danas: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o audiovizualnim djelatnostima, prvo čitanje, P.Z. br. 5. Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava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 Molio bih sada predstavnicu predlagatelja poštovanu ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek da predstavi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o audiovizualnim djelatnostima, izvolite ministrice. Hvala g. predsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici, evo pred vama je danas Prijedlog izmjena Hvala i u smislu funkcioniranja audiovizualne industrije iznimno važna izmjena, ali dozvolite mi da uvodno samo istaknem neke elemente koji se tiču ovog zakona. Dakle Hrvatska se pridružila onim europskim državama koje na jedan decentralizirani način upravljaju audiovizualnom politikom. Osnovan je Hrvatski audiovizualni centar i do danas ta reforma po mišljenju onih koji se bave kulturom i kulturnim politikama sigurno je jedna od najuspješnijih reformi u području kulture, a nastala je u suradnji sa cijelom audiovizualnom zajednicom i zapravo se danas tako i HAVC-om i uopće sustavom razvoja hrvatske kinematografije i autovizualnih djelatnosti upravlja. Do danas je taj zakon doživio nekoliko izmjena, ono što bih istaknula je 2011.g. kada smo uveli program poticaja, financijski poticaj za filmske i televizijske produkcije koje snimaju u RH. Od pokretanja Od pokretanja tog programa do sad snimljeno je više od 120 projekata, čija je lokalna potrošnja iznosila više od 260 milijuna eura i do danas taj program poticaja smatramo jednim od najisplativijih programa državne potpore uopće po mišljenju i istraživanju Instituta za javne financije jer je zapravo ta analiza pokazala da svaka uložena, tada su bile kune, kuna proračunskog novca stvara 11,5 puta gospodarskih učinaka, što je zaista jedan multiplikator koji se teško može postići u drugim područjima gospodarstva. 2018.g. imali smo jednu opsežniju intervenciju, donijeli smo novi Zakon o audiovizualnim djelatnostima. Podsjetit tada smo uveli video igre kao jedna od prvih europskih država u audiovizualne djelatnosti i stvorili pravni okvir gdje danas potičemo razvoj ovog jednog od najpropulzivnijih sektora kulturnih i kreativnih industrija. Tim izmjenama smo također povećali iznos financijskog poticaja s 20 na 25% s tim da smo dodali dodatna, dodatne poticaje ako se filmovi snimaju u manje razvijenim područjima kako bismo decentralizirali i ravnomjerno rasporedili filmske, filmske projekte odnosno procese snimanja. Što se tiče ovog nacrta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o audiovizualnim djelatnostima rekla sam opsegom se radi zaista o jednoj manjoj izmjeni, ali u smislu sadržajnom zaista vrlo važnoj izmjeni koja će dodatno omogućiti kvalitetniji rad hrvatskim producentima i omogućiti stabilnije financiranje. Podsjetit ću, kad govorimo o filmskim produkcijama i producentskim kućama u prvom redu su to najčešće mala, vrlo rijetko srednja poduzeća, dakle tvrtke koje dosta teško osiguravaju financiranje između projekta i zato je ova izmjena jako važna. Dakle ono što ćemo, što predlažemo i što se nadam da čete vi podržati je uspostava novog dodatnog izvora i načina financiranja razvoja i proizvodnje hrvatskih audiovizualnih djela na način da uvodimo mogućnost da producenti audiovizualnih djela iznos sredstava uplaćenih kao razna fiskalna davanja investiraju u nova audiovizualna djela. Ovim zakonom sigurno će se omogućiti povećanje kvalitete i konkurentnosti hrvatskog kulturnog proizvoda i hrvatskih produkcijskih kuća na međunarodnoj razini. Treba istaknuti da u Europi, u cijeloj EU većinski većinski se svi, većinski, pogotovo dugometražni igrani, ali i drugi filmovi snimaju se u formama koprodukcija gdje je važan i ulog javnih sredstava, ali je uvijek važan i taj doprinos koji osiguravaju sami producenti. Ovaj model potaknut će investiranje u razvoj i proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda, generiranje nove potrošnje i povećanje angažmana i zapošljavanja u industriji, kao i sigurnu dodatnu profesionalizaciju jer ključ je da će se sredstva moći povlačiti u onom razdoblju kad su producenti između projekata, kada imaju problem nastaviti s financiranjem eventualno svojih zaposlenih profesionalaca bez kojih nema razvoja novog projekta. Dakle ta projektna priroda rada u audiovizualnom sektoru ih je činila ranjivima i znala je dovesti do razvoja proizvodnje i na ovaj način će se zapravo omogućiti veća održivost i mogućnost sustavnog planiranja i investiranja u razvoj i proizvodnju novih kulturnih djela. Što se tiče specifičnih kriterija, pravo na financijski poticaj razvoju i proizvodnji audio-vizualnih djela imat će producenti audio-vizualnih djela koji se smatraju neovisnim proizvođačima sukladno zakonu kojim se uređuje elektronički medij, a koji plaćaju porez u Republici Hrvatskoj. Ona audio-vizualna djela za koja se može ostvariti poticaj su dugometražni i dugometražni i kratkometražni igrani film, dugometražni i kratkometražni dokumentarni filmovi, animirani filmovi i eksperimentalni filmovi kao i serijska igrana dokumentarna ili animirana djela. Dakle, isključuju se eksplicite sve promidžbe na naručena djela kao i tzv. sapunice, tele novele, talent šovovi i slične ili reality emisije. Oni ne mogu koristiti javna sredstva niti ovaj model reinvestiranja za proizvodnju takvih djela. Iznos financijskog poticaja koji korisnik može ostvariti predstavlja vrijednost ukupnog iznosa fiskalnih davanja koje je korisnik obračunao ili uplatio u proteklih pet godina, a to uključuje obračun poreza na dodanu vrijednost temeljem primljenih dobara i usluga kao i porez na dobit i porez na dohodak koje uplaćuje korisnik korisnik a isključuju kao što je to uobičajeno doprinosi za obvezna osiguranja i raspon je u najnižem iznosu od 10 000 eura do najvišem od 132 000 eura kao i u slučaju drugih poticaja bit će osigurana sredstva u proračunu Ministarstva kulture i medija odnosno Hrvatskog audio vizualnog centra, a i kad se popuni kvota onda se dalje neće moći Način ostvarivanja propisat će se pravilnikom kojeg će donijeti ministarstvo uz suglasnost Ministarstva financija. Još bih spomenula dvije izmjene koje su važne, to je dopunjavanje pojma komplementarnih djelatnosti na način da se obuhvati i filmska pismenost, a ostali pojedini pojmovi su usklađeni sa izmjenama zakona i podzakonskih propisa u području elektroničkih medija. To se odnosi na definiciju neovisnog proizvođača, dodaje se pojam hrvatsko audio-vizualno djelo. ono što bih još spomenula omogućuje se Hrvatskom audio-vizualnom centru realizacija posebnih programa i u području komplementarnih djelatnosti kroz sklapanje sporazuma ili ugovora o suradnji ili sufinanciranju. Ovo je važno jer Hrvatski audio-vizualni centar nosi mnoge programe, promocije promocije hrvatskog filma, privlačenja razvoja publike, medijske i filmske pismenosti, pa je bilo važno to utvrditi i kao djelatnost HADC-a. Na kraju samo bih spomenula da je za vrijeme naših prethodnih dviju mandata značajno povećan proračun Hrvatskom audio vizualnom centru. Dakle, 2008. kad smo uspostavili centar otprilike su sredstva iznosila oko 5 milijuna eura i nisu se povećavala. Dapače, 2016. su stagnirala i smanjena na 4 milijuna eura. Mi od prve godine našeg mandata 2016. smo konstantno povećavali sredstva i u ovoj godini imamo za sada na raspolaganju 10 milijuna eura što je znači više od 100 posto u odnosu na ono što smo zatekli. Tu su sredstva državnog proračuna i prihodi iz lutrijskih sredstava. Ali svakako da ova izmjena danas će omogućiti jedan dodatni mehanizam i da će sasvim sigurno dati dodatni poticaj producentima kako bi nastavili razvijati audio-vizualne djelatnosti kreativnim, kreativcima i umjetnicima znači redateljima, scenaristima koji ostvaruju velike uspjehe i na međunarodnom planu, pa mislim da ne bi bilo dobro otići sa ovog mjesta a da ne spominjemo najnoviji uspjeh i ostvarenu nagradu zlatna palma u Canu hrvatskog filam „Čovjek koji nije mogao šutjeti“ producenta Anti talent i redatelja Nebojše Sljepčevića. Još jedan zaista veliki uspjeh uspjeh hrvatskog filma, a mi vjerujemo da ćemo kroz sve ove mjere poticaja nastaviti poticati naše autore u stvaranju relevantnih, zanimljivih i publici interesantnih filmova. Evo tu smo naravno za sva pitanja i nadamo se da ćete podržati ovaj tekst zakona. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala ministrice. Imamo 9 replika. Prva je na redu poštovana kolegica Bedeković, izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovana gospođo ministrice kao što ste i sami rekli u uvodnom obrazloženju izmjenama i dopunama zakona uvodi se mogućnost dodatnog financiranja razvoja i proizvodnje hrvatskih audio vizualnog dijela neovisnih proizvođača i time se svakako osnažuje kvaliteta i konkurentnost hrvatskog kulturnog proizvoda, hrvatskih produkcijskih kuća na međunarodnoj razini upravo kroz uspostavu dodatnih i novih izvora i načina financiranja. Upravo ste i vi spomenuli, ali ja ću i ponoviti, evo jedan dobar primjer i vrijedi ponoviti i vrijedi naglasiti sjajan sjajan uspjeh hrvatskog kratkometražnog filma „Čovjek koji nije mogao šutjeti“ koji je osvojio Zlatnu palmu na festivalu u Cannesu i to u kategoriji

Hvala vam. Da zaista i ova nagrada smatramo je sigurno najvećom ili jednom od najvećih hrvatskom filmu. Svakako treba spomenuti i mislim prije dvije godine nagradu Murini isto tako na Festivalu u Cannesu Antonete Alamat Kusijanović istog producenta Anti talent koja je u jednom drugom natjecateljskom programu za svoj dugometražni film Murina ostvarila nagradu. To su nagrade koje nas vesele, koje zapravo svjedoče o visokoj profesionalnosti unutar hrvatske audio-vizualne zajednice. Ali ono što nas posebno veseli je da je stvorena jedna perspektiva mladim ljudima i vidimo i po natječajima u Hrvatskom audio-vizualnom centru da jedan veliki broj mladih, kreativnih ljudi bira audio-vizualne djelatnosti kao područje svog profesionalnog djelovanja i na to smo naravno svi ponosni. **Jandroković, Gordan Hvala vam predsjedniče, poštovana ministrice. Predloženim izmjenama povećat će se sredstva za razvoj i proizvodnju hrvatskog audio-vizualnog dijela i neovisnih proizvođača što svakako mislim da može doprinijeti kvaliteti i stvoriti povoljne povoljne uvjete razvoja i konkurentnosti hrvatskog kulturnog proizvoda na tržištu. I vi ste sami spomenuli da će se ovim izmjenama zakona također donijeti i podzakonski koji će urediti pitanje dodjele financijskog poticaja. U tom smislu bilo je u prijašnjim vremenima dosta lomljenja kopalja oko tog da li se prate vrijednosti na kojima počiva hrvatsko društvo kad se dodjeljuju ta financijska sredstva posebice kad je je riječ o domoljublju i Domovinskom ratu. I bilo je prigovora da kriteriji trebaju biti puno jasniji bez ideoloških pobuda … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … pa me evo Hvala vam. Dakle, što se tiče ove potpore radi se o automatskoj potpori, dakle specifičnom mehanizmu financijske potpore. Dakle, ne ulazi se ni na koji način u vrednovanje projekata što je slučaj na primjer kada se natječu filmovi za produkcijsku potporu za snimanje filmova, onda HAC ima povjerenstva različite kategorije. Tu uvijek odlučuju povjerenici koji dolaze iz struke, dakle tu nema nikakvog mehanizma da bi bilo tko s pozicije upravljačke, bilo u HAC-u, bilo u Ministarstvu kulture i medija na to utjecao, a ovdje se radi o izravnoj potpori, dakle automatskoj potpori gdje oni koji su registrirani kao neovisni proizvođača, neovisni producenti ovisno o razini ulaganja imaju pravo povući taj iznos za razvoj novih projekata. Treća na redu poštovana kolegica Glasovac, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovana ministrice, mi smo o ovom zakonu u prvom čitanju raspravljali i u prethodnom mandatu, točnije izglasali smo ga u prvom čitanju 14. ožujka ove godine. Međutim, mi smo o tad rekli da apsolutno podržavamo snažniju financijsku podršku države audio vizualnoj djelatnosti što ovaj zakon zasigurno donosi. To se vidi i po sredstvima koja će se osigurati 2025. i 2026. godine u ukupnom iznosu od 3 i pol milijuna eura. Međutim, ono što mene zanima je uspoređujući onaj prijedlog zakona koji je usvojen u prvom čitanju i ovog prijedloga sa kojim nam dolazite danas primijetila sam da je jedan dio nestao iz ove nove verzije, a to je sljedeći da se financijski poticaj sukladno ovom članku za pojedino audio-vizualno djelo može iznositi najviše 80% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova za razvoj djela i 30% za proizvodnju … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … pa me zanima zašto ste promijenili to? Koja je bila intencija? **Jandroković, Hvala vam. Da, mi smo ovaj dio odlučili uključiti u pravilnik. Dakle, radi se o tehničkim, zaista o tehničkim razlozima s obzirom da treba prolaziti programe potpora, dakle odobrenje jer sve potpore koje dodjeljuje Hrvatski audio-vizualni centar moraju biti verificirane od strane Europske komisije kroz programe potpore i onda je logičnije budući da su ti omjeri i za produkciju i za ulaganja uključeni u Nacionalni program, odnosno pravilnik o dodjeli nacionalnog programa onda ćemo i ove postotke uključiti u pravilnik ali bit će ti postotci koji su navedeni. izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem uvažena ministrice. Kao i kolegica Glasovac naravno podržavamo ovaj prijedlog zakona u svakom pogledu. Smatramo da je to dobra injekcija, ali premala za filmsku zajednicu u Hrvatskoj. Isto tako, slažemo se sa vama i govorim u ime našeg kluba da ste spomenuli i ponovno čestitali Zlatnu palmu taj sjajan uspjeh hrvatskog filma u Cannesu. Dodala bih još jedan uspjeh, a to je film Brune Ankovića „Proslava“ koji je ušao u službenu konkurenciju festivala Karlovi Vari vjerujte mi vjerujem isto kao i vi bila bih sretna da se u ovom Saboru ponekad možda prekine rasprava i zbog velikih uspjeha film i hrvatska kultura imaju u svijetu i jednake su vjerujte i sportu.

Evo ja se zahvaljujem na ovom komentaru. I evo kao što ste i vi rekli pa i predsjednik Sabora koji je vjerojatno od svih naših političara najčešće u kazalištu osim onih koji u njemu ponekad nastupaju. Složit ćete se i meni bi bilo drago i vjerujem da znamo prepoznati uspjehe hrvatske kulture i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Možda to nije toliko i toliko praćeno kao neke druge aktivnosti, ali sasvim sigurno hrvatska kultura je ono po čemu smo prepoznati i uvaženi, a sve što radimo kroz našu kulturnu politiku je na način da omogućimo onima koji stvaraju da stvaraju u dobrim produkcijskim uvjetima i naravno u apsolutnoj slobodi odabira tema i sadržaja kojima će se baviti. **Jandroković, Poštovana ministrice pohvalili ste se kako ste nakon što je HDZ-ova Vlada vođena Tihomirom Oreškovićem 2016. godine smanjila proračuna HAVC-a na 4 milijona eura. Vi ste ga u 8 godina Plenkovićevih vlada povećali na 10 milijuna eura. Možete li nam reći koliko je u tih 8 godina koliko je porasla cijena filmskih usluga bilo kao posljedica inflacije, bilo kao posljedica sve većeg izvoza tih usluga što je dobro iz usluge je dobar, ali povećavaju cijenu na domaćem tržištu čime onemogućavaju domaću produkciju. Hvala. **Jandroković, Hvala vam. Inače ja sam samo spomenula 2016. pa evo kad vi želite takve usporedbe nisam spomenula 2012. kad je na žalost SDP-ova vlada zaboravila u proračun staviti sredstva za filmske poticaje koje smo mi godinu dana ranije uveli u zakon, pa smo imali ogroman zastoj u prvoj godini. Ali kad već pitate onoliko koliko ja znam kad gledamo kumulativnu inflaciju tih osam godina hajmo reći u najkonzervativnijoj pesimističnoj verziji ona je oko nekakvih 25%, a mi smo povećali sredstva 147%. Ja bih naravno volila da smo i 300 i 500 i 1000%. Ali mi smo vlada koja vodi računa o makro ekonomskoj stabilnosti, o mogućnostima proračuna. Ali ono što je ključno svake godine za razliku od Vlade SDP-a smo sredstva za kulturu, pa tako i audio-vizualnu proizvodnju povećavali i tako ćemo nastaviti i dalje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolegice Tramišak, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče, poštovana ministrice. Dakle, svakako je ovo velika gesta da zapravo vraćate u sektor ono što i sektor državni proračun i prihoduje i vjerujem da će pomoći dodatno razvoju audio-vizualnih djelatnosti. No dobro je svakako i spomenuti da je i Ministarstvo kulture nacionalna kontaktna kontaktna točka za program „Kreativna Europa“ a posebno da su izdašna sredstva dostupna i za potprogram medija kad govorimo upravo o audio-vizualnim djelatnostima. Ukupno 2,4 milijarde eura na razini EU, a imamo podatke da je zapravo i hrvatsko stvaralaštvo bilo vrlo uspješno na različitim pozivima i naravno da je i to dodatna prilika da se i promovira i hrvatski kulturni proizvod i hrvatski jezik i hrvatska kultura, te svakako treba i dalje poticati sudjelovanje upravo i u tom europskom programu. Hvala vam. **Jandroković, Hvala vam što ste spomenuli program Mediju. Da, hrvatski producenti ali i organizatori festivala jako su uspješni u programu Medija i od prve godine od kad smo mogli participirati zaista povlače značajna sredstva i za distribuciju i za organizaciju festivala. I ono što smo uveli lani, preklani, ne znam točno prije dvije godine ja mislim je isti mehanizam koji imamo i za kulturni i za program kultura, a to je ono sufinanciranje od 50%. Dakle, za one koji su uspješni u programu medija da 50% onoga što je njihov mora biti kontribucija ili doprinos sufinanciramo što je dodatni daje dodatnu sigurnost. Tako hvala što ste spomenuli i program Medija. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Ivanović, izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Poštovani predsjedniče, uvažena ministrice. Naravno izborniku Daliću i Vatrenima želim da pobijede danas Albaniju. Evo vas ću pitati nešto što mislim da je vrlo bitno. Kreativna industrija u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina stvarno bilježi sjajne rezultate. To se vidi i po udiu u bruto domaćem proizvodu gdje kreativna industrija stvarno je čak prestigla i poljoprivredu. Mi smo Zakonom o medijima također propisali da i komercijalne televizije moraju ulagati dio u domaću produkciju i mislim da je to dobro, ove izmjene zakona u biti samo potvrđuju tezu i ove Vlade i vas kao ministarstva u biti da vam je stalo do toga da kreativna industrija pogotovo filmska industrija bilježi uspjehe. Na kraju krajeva evo i ovaj sjajni uspjeh kratkog filma u Cannesu to dokazuje. Prema tome, mislim da će se svi složiti da ovakve izmjene zakona imaju … …/Upadica predsjednik: Hvala vam. Da, moramo uvijek pronalaziti različite izvore financiranja kulturne i kreativne industrije posebno do trenutka covida imale su kontinuirani rast. Onda smo imali jednu krizu, međutim mi smo i u covidu osigurali dodatna sredstva što se tiče audio-vizualne industrije za snimanje, za završetak snimanja u tim skupljim produkcijskim uvjetima uz sve mjere zaštite i omogućili da ne stane proizvodnja. Ali točno je, Zakonom o elektroničkim medijima stavili smo obvezu komercijalnim televizijama dodatnog ulaganja. Moram istaknuti da je prošli tjedan Vijeće za elektroničke medije do sada najvećim iznosima kaznilo dvije nacionalne, dvije televizije komercijalne sa nacionalnom koncesijom koje nisu ispunile tu obvezu. I to je pravi put. Mi vjerujemo da će oni shvatiti da moraju ispunjavati obvezu. A svakako će pomoći i

trebaju imati potpunu slobodu biranja tema, da je zapravo tu HAVC i ministarstvo i država da financira dobre projekte. Ja bih se djelomično s tim složio. Dakle, ako država daje novac za određene projekte ja mislim da postoji odgovornost i države i samog HAVC-a oko toga kakvi će se filmovi snimati ili hoće li se snimiti barem i jedan film koji će u pozitivnom svjetlu prikazati Domovinski rat i na primjer našu povijest. Mi niti jednog takvog filma nemamo. Postoji odgovornost možda samih autora koji se ne bave tim temama, možda te teme nisu dovoljno inspirativne, ali ja to ne mislim. Dakle, ja mislim da tu je i odgovornost države da potakne autore da u

238. Omalovažavanje slobode umjetničkog stvaralaštva. Mi smo živjeli u jednoj državi u kojoj se određivalo koje će se teme snimati i favorizirale su se neke teme. Mi to više ne želimo. Ustavom Republike Hrvatske zagarantirana je sloboda, a nije istina da se nisu snimali filmovi pozitivni o Domovinskom ratu. To naprosto nije istina. kolegice dobivate opomenu jer nije bila povreda Poslovnika, nego je bio stav sa kojim se vi ne slažete. Dakle, to nije povreda Poslovnika. Opomena dakle. Kolega Grmoja, izvolite. Povrijeđen je članak 238. Ja nigdje nisam išao protiv slobode autora da biraju određenu temu sa kojom će se baviti. Mi ovdje govorimo o državnom financiranju određenih projekata i ja ne tvrdim da država treba određivati sve teme, ali ja mislim da bi trebao biti jedan poseban natječaj koji bi išao u tom smjeru. Ja mislim da je to pozitivno i da je to dobro i ne znam zašto netko ima problem sa Gordan (HDZ)** Kolega Grmoja znadete i sami da se isto tako sada upuštate u polemiku, replicirate, dobivate i vi opomenu. Ali pozivam sad kolege i kolegice da u raspravama iznose ova stajališta. Nema razloga da sad koriste povredu Poslovnika, imamo vremena. Je slažem se ali nastavili smo dalje. Kolega Miletić, izvolite. uvijek se uznemire kada se otvore pitanja domoljublja i istina je da najbolji film na primjer po kritičarima o Vukovaru je Harisonovo cvijeće koje su napravili Amerikanci. I mi danas nemamo kvalitetan pravi domoljubni film o Blagi Zadri, o Damiru Tomljenoviću Gavranu itd. I to su činjenice, a financira se iz državnog proračuna.

Hvala vam. Pa evo mene nekako od početka mandata prate, prvog mandata ovakve difamacije, neistine i potpuno neutemeljene tvrdnje. Dakle, ja ne znam mi ćemo vama poslati vrlo rado popis filmova koji su snimljeni u Republici Hrvatskoj. Nema teme koju filmski djelatnici nisu obradili od Domovinskog rata da sada ne nabrajam od Kristijana Milića, Ede Garića, Schmita itd. Ima cijeli niz filmova do serija itd. Isto tako su se bavili nekim drugim temama. Prošle godine dva hrvatska filma za djecu spektakularni rezultati, gotovo 200 000 gledatelja, najgledaniji dječji filmovi. Dakle, stvaramo kulturu da ljudi odlaze u kina, da gledaju hrvatski film.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice. Koliko vidim ove, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona, koliko sam razumjela tim novcima će se financirati ono vrijeme između projekata nekih i ne samo u svrhu stvaranja povoljnih uvjeta za razvoj hrvatskog filmskog proizvoda i europskog proizvoda na ovim prostorima koje ima Hrvatska neka obilježja već poticanje razvoja struke i rasta zapošljavanja, pa me zanima da li će u tom smislu ta sredstva se moći koristiti što se tiče zapošljavanja i održavanja tih radnih mjesta. Možda propisano pravilnicima i u neka dodatna educiranja tih djelatnika koji su zaposleni na tim projektima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Obuljen Koržinek, Nina (HDZ)** Hvala vam. Pa da, to je upravo bit. Dakle, specifikum kulturnih i kreativnih industrija da funkcioniraju od projekta do projekta. A da biste dobili projekt na nekom natječaju morate jako puno vremena i stručnjaka angažirati da se napiše konkretno scenarij, razradi plan snimanja itd. da biste uopće mogli aplicirati na natječaj. dolazi do jedne velike disproporcije između sredstava koja su producentima na raspolaganju u trenutku kad imaju projekt i onog razdoblja dok razvijaju projekt da bi ga dobili na nekom sljedećem natječaju. ova sredstva će omogućiti da se zadrže ti profesionalci. Najčešće je to u kulturnim i kreativnim industrijama, neki oblik fleksibilnog zapošljavanja. Međutim, ima i onih koji kontinuirano zapošljavaju stručnjake i kreativce. A moram reći da ovakav model financiranja planiramo uvesti i za druga područja kulturnih i kreativnih industrija. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Završili smo sada sa replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi na redu Klub zastupnika Nezavisni i Fokus i poštovani kolega Raspudić. Izvolite.

Kolegice i kolege, ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o audio-vizualnim djelatnostima uvodi mogućnost dodatnog financiranja što iz svega što sam do sad čuo svi više-manje pozdravljaju, pa čak i oni koji inače nisu skloni pretjeranom dotiranju od strane države. Jasno je iz niza okolnosti da hrvatsku audio-vizualnu djelatnost treba dodatno potaknuti između ostalog što i vidimo u zadnje vrijeme da dolaze i nekakvi rezultati. Što znači više javnog novca? Navedeno je da za provedbu ovog zakona za 2024. nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva, ali za sljedeću 2025. je potrebno dodatno osigurati milijun a za sljedeću godinu 2026. dva milijuna eura. Ovo da znamo otprilike dakle o čemu govorimo i koliko je to povećanje davanja od strane države za audiovizualnu djelatnost. Članak 13.a definira za što se može dobiti taj novac, citiram: „Audiovizualna djela za koje se može ostvariti financijski poticaj iz ovog članka su dugometražni i kratkometražni igrani filmovi, dugometražni i kratkometražni dokumentarni filmovi, animirani filmovi i eksperimentalni filmovi, kao i serijska, igrana, dokumentarna ili animirana djela isključujući promidžbena i naručena djela navedenih vrsta te dnevne drame, sapunice i/ili telenovele, talent show emisije i programe te reality show emisije.“ Zanimljivo je ovo da je bilo potrebe da se naglasi za što ne smije ići taj novac, zanima me od kud ovo? Je li možda neki novac ranije završavao u ovoj polušund audiovizualnoj djelatnosti kada se sada javila potreba da se to eksplicitno navede? E sad ostaje nejasno s obzirom na definiciju audiovizualnog djela koja se nalazi u čl. 3. Zakona o audiovizualnim djelatnostima te s obzirom na ova ograničenja koja sam upravo pročitao iz novopredloženog čl. 13.a, st. 3., odnosi si li se ova potpora i na proizvođače videoigara? Jer ako pogledamo definiciju audiovizualnog djela ono obuhvaća i videoigre. S druge strane u ovom predloženom zakonu neke vrste audiovizualnih djela su uključene u potporu, druga su poput navedenih sapunica i reality šovova izrijekom sasvim opravdano isključena, pa me zanima jesu li vrste djela za koja se može ostvariti potpora nabrojana po načelu numerus clausus ili je potpora otvorena i za druge vrste audiovizualnih djela koja nisu izrijekom isključena poput Ovo je nešto što bi bilo dobro precizirati za drugo čitanje zakona, mislim interpretacijski ide prema tome da ukoliko zadovoljavaju razinu to mogu biti videoigre, ali je dobro za drugo čitanje to precizirati. Ukoliko iznos financijskih poticaja koje pojedini korisnik može ostvariti predstavlja vrijednost ukupnog iznosa fiskalnih davanja uplaćenih u RH koja uključuju sad ide sad ide … što sve to skupa da ne čitam, umanjen za prethodno ostvarenje potpore iz ove mjere u istom razdoblju, a u najnižem iznosu od 10 tisuća eura za pojedino audiovizualno djelo te najvišem do ukupno 132 tisuće eura godišnje, primjenjujući pri izračunu odgovarajuća pravila o državnim potporama. Dakle, imamo ovdje sada i taj dijapazon novca koji se može dati, minimalno 10 tisuća eura, a maksimalno 132 tisuće eura, to je st. 5. čl. 13.a. Dakle, radi se o tome da se malo pojačava doza financiranja koja je dana, ali ukupni plafon se njom ne može premašiti, kao da se malo nadoštuka doda onima koji nisu došli do plafona dobivenih sredstava. To kaže st. 10. tog čl. 13.a., kaže „Pravo na financijski poticaj iz ovog članka imaju pravne osobe koje su za razvoj odnosno proizvodnju istog audiovizualnog djela primile sredstva iz javnih izvora RH i drugih izvora zemalja članica EU, uz uvjet uz uvjet da zbroj tako dobivenih ukupnih sredstava uključujući iznos financijskog poticaja iz ovog članka ne premašuje intenzitet potpore u skladu s pravilima o državnim potporama.“ Dakle, prevedeno ovo će koštati milijun i po u sljedećoj godini eura dva za dvije godine, raspon sredstava koja se daju između 10 tisuća i 132 tisuće eura i to to je do ovog na druge načina određenog maksimuma koja se mogu dobiti i to sve skupa Na koncu postoji ovdje je očito bilo problem vidljivosti e-Savjetovanja. Za razliku od rasprave koju smo imali prije dva dana kada smo govorili o zaštiti kulturnih dobara gdje smo vidjeli jedno vrlo kvalitetno e-Savjetovanje koje je korisno i za doradu zakona za drugo čitanje, ovdje smo imali jedan jedini komentar, jedan jedini komentar kojeg je dao Bruno Gamulin. Ne moram objašnjavati ko je Bruno Gamulin u svijetu i filma i akademije, otišao je u tom komentaru malo u širinu u stvari koje se ne tiču ovoga zakona, međutim uočio je nešto zanimljivo jer kaže u tom komentaru, slaba medijska vidljivost ovog javnog savjetovanja i nedostatak bilo kakve šire analogne socijalno-izravne kampanje, kaže to je uvelike doprinijelo da ovo pod navodnicima stavlja javno savjetovanje da je ostalo potpuno ne i da ga treba ponoviti. Ovo bi sad dalo misliti, možda bi trebalo općenito razmisliti da se malo bolje izreklamira taj institut e-Savjetovanja kod predlaganja zakona jer očito imamo neke zajednice stručne kao što su arhitekti ili urbanisti koji prate, koji su upoznati i kao što smo vidjeli prekjučer kod Prijedloga Zakona o kulturnim dobrima su jako dobro upućeni i daju kvalitetne i obimne i brojne priloge priloge i komentare, dok s druge strane ili filmaši ne prate ili međusobno ne komuniciraju o tim stvarima ili prema njima to nije bilo priopćeno na zadovoljavajući način jer je doista neobično da imamo samo jedan jedini umirovljenički komentar na ovaj prijedlog na ovaj prijedlog zakona. Ukratko, pored onoga što je stara boljka u ovakvim djelatnostima, a to su jasni kriteriji prilikom evaluacije davanja tih potpora, mi podržavamo činjenicu da će se omogućiti dodatna sredstva za audiovizualne djelatnosti i apeliramo ovih nekolko stvari još da se doradi u prijedlogu zakona za drugo čitanje kojeg ćemo onda podržati. Druga rasprava, Klub zastupnika Mosta i poštovani kolega Miletić. Izvolite. Predsjedniče HS-a g. Jandroković, poštovana ministrice sa svojim suradnicima, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Moram reći da mi je stvarno vrlo simptomatično to kako vidimo kako demokraciju tumače određeni kolege, a demokracija po njihovom nahođenju je to da u stvari ne smiješ propitkivati ništa iako je naša zadaća među inima ovdje narodnim zastupnicima u HS-u, a to je jedno od temeljnih obilježja demokracije da imamo pravo propitkivati, imamo pravo postavljati pitanja. Na koncu imamo pravo da nam nije sve jasno i onda imamo pravo dobiti odgovore od onih na koncu koji su u tome stručni i do kraja involvirani da nam se razjasni možda ono gdje smo u krivu i da mi onda kažemo evo vidimo da nam tu baš nije to sve jasno i složiti se na koncu s time, ali da ovdje su mnogi tolerantni samo prema onima koji misle kao i oni. To je to famozno obilježje tolerancije je li, a čim onda ti misliš malo drugačije ili na neke stvari gledaš drugačije, živimo u 2024. pa ti neće niš hitit u glavu ali u neka druga vremena već bi završili po jamama, golim otocima itd., je li. Dakle klub Mosta ovdje je jasan, treba pojačati podršku hrvatskim nezavisnim proizvođačima dakle i to je dobro i mi se s tim slažemo. Ono što ja osobno htio sam ovdje staviti fokus i pitati, a na koncu spreman sam i da me se razuvjeri argumentima. Čini mi se imamo državu više od 30 godina i nama nedostaje danas pravih visokobudžetnih sjajnih filmova o Domovinskom ratu. Nedostaje nam. Mi ovdje vidimo, mi pričamo o tome o Domovinskom ratu i o tome da nam nedostaje. Zašto? Zato jer se uči iz primjera. Svaka teorija koja je samo na razini teorije iz nje se ne uči ništa jer svatko donekle tko ima talente blagoglagoljanja on može pričat što god hoće al onda vi pogledate tog čovjeka, vidite kako on živi, kako se ponaša i onda vi iz toga učite iskustveno. Dakle oni koji su u školi godinama učenici uvijek uče iz primjera učitelja. Nabubana teorija se zaboravi za par dana ali učenik gleda svog učitelja i iz njegovog primjera uči kao i klinci od svojih roditelja. Roditelji mogu biti doktori nuklearne fizike, mogu biti najobrazovaniji na svijetu, mogu znati sve tajne ovog svemira al ako oni žive drugačije od onoga kako pričaju, kakva će bit njihova djeca. Zamislite roditelje koji govore ne znam, moraš zdravo živjeti, bavit se sportom, sport i rekreacija su važni sine, važni su sine, idemo popodne u Mek, ne da se tati skuhat, ne da se napravit nekakvu salatu s piletinom pa idemo jest u Mek i jako je važno da se baviš sportom jer sport je prevencija svih boleština itd. i pa to dijete psihički će bit rastrojeno. Ono gleda svog tatu koji priča jedno, živi potpuno drugačije. Znate ono roditelj koji dođe svom djetetu i kaže sin nije dobro krast, ne smiješ bit koruptivan, nepotizam ti nije dobar, nije ti dobar i onda mali ono igra igrice, a tata zove i kaže ne brini se sve ćemo riješit, koliko treba ću platit napravi mi to. I onda dijete gleda u svog oca šta, u šta može izrast to dijete u kakvu osobu. I to je ono što vam ovdje ja želim povuć analogiju o čemu ja želim razgovarat u HS-u. Kako je moguće da najbolji film o Domovinskom ratu, a imamo državu više od 30 godina je Harisonovo cvijeće, kako je moguće? Kako je moguće? Kako je moguće da jedino što smo mi napravili o vukovarskoj štafeti, HOS-ovog štafeti smrti je dokumentarni film i to uz jednu udrugu Laudato tv itd., itd. Skupljanje novca po ulici. Ivica Jurčan, to da Amerikanci imaju. Zamislite kratku priču, brani se Vukovar pod okupacijom, spašavaš civile, upadneš u minsko polje i ekipa gleda i kaže ajmo jedan po jedan, jedan po jedan ide lijepo prvi stane na paštetu raznese ga, drugo dođe do njega nastavi dalje. Zamislite da Amerikanci imaju takvu, takvu istinu pa mi bi gledali najpoznatije njihove zvijezde u tim filmovima. To bi se puštalo klincima u školama, učili bi o herojstvu. Mi to nemamo ovdje ništa, inače Jurčan je danima, danima bio jeo snijeg i stari kukuruz i preživio, onda je bio zarobljen itd., itd. Naši klinci danas nemaju filmove o Blagi Zadri, nemaju filmove o Damiru Tomljanoviću Gavranu i o tome ja govorim. Dakle za nas koji pripadamo političkom desnom centru, onima kojima je stalo do Hrvatske države u pogledu domoljublja kao jedne zdrave vrijednosti, mi mislimo da je to jako bitno, a onda posebno možemo razgovarati kao što neki ističu HAVC pitanje financiranja. Mi ovdje kažemo financiranje, odmah idu napadi. Pa sve što se financira dakle iz državnog proračuna, mora bit pod posebnom lupom i mora se, moraju se moć postavljat pitanja. Koliko je transparentno neko financiranje, koliko je prečesto šlamperaj tu. Neki kažu ali HAVC-u su Marine puno puta podvaljene stvari, ovo iznutra mi kaže čovjek koje pas s maslom ne bi progutao. Nije to namjerno nego jednostavno nekad ne stigne, pazite vi o čemu, kao ne stigne se sve pogledati. Vide ime predlagatelja, daju se pare, ni ne gledaju je li neko kukavičje jaje u pitanju, a stvari treba financirat po sadržaju ne po tome tko je kome frend. ako postoji neki način osiguranja, ispravite me možda griješim ali dakle trebao bi bit neki način osiguranja da se neće financirat dijela koja izravno štete RH. Izravno štete. Mi ovdje prvo čuvamo našu državu. Interese RH. Npr. da scenarije pogleda netko od ovih što ne znam sada vode kampanju protiv širenja dezinformacija pa neka kažu postoje li neki, neke faktične pogreške dakle u nečemu. Govorim o osobnim, Ne govorim o osobnim stavovima nego o mjerljivim greškama, a bit ću konkretan. Na primjer, Srpsko narodno vijeće kada piše o zloćinima u Voćinu navode kako žrtve od hrvatske strane su ubijene 13. prosinca '91. a HV je ušao u taj prostor 14. prosinca. To su službeni podaci. Pa dobro tko je tu lud? Isto imate na stranicama dokument i sad o tome se pišu tekstovi i snima nešto. A pazite šta radi fakt chekeri dakle kako su smiješna ekipa. Citiram ih s čime se bave fakt chekeri: „Šuma koja se nalazi između zagrebačkih ulica Zatišje Šestinski dol izgleda neuredno. Nekadašnji putevi koji su se služili, kojima su se služili građani zakrčeni su otpilanim granama koje su visile s krošnje i predstavljale opasnost za eventualne prolaznike, a za to su odgovorne časne sestre, milosrdne sestre svetog Križa u Zagrebu koje su otpilile drvo.“ To su fact checkeri hrvatski, za to dobivaju pare. A ne gledaju tko krivotvori hrvatsku povijest, ne gledaju tko rovari protiv Hrvatske države, ne gledaju tko nam šteti, radi direktnu štetu. To se, pa nećemo to jel' tako? Pa znamo što su radili fackt checkeri tijekom onoga što smo proživljavali u pandemiji laži i obmane, laži i obmane. I ovdje napadi skakanje ad hominem najgore vrste na glavu. Sjetite se samo covid potvrda, pa onda im se Sia Pfizer u Bruxellesu ruga u lice i kaže pa mi nikad nismo radili nikakva testiranje za cijepljenje širenja virusa šta je vama. Sjetite se šta su sve pričali za maske ovdje dok sjedite ovako, da ih morate nosit na glavi, a kad ustanete i pričate ovdje iz klupa onda ih skinete, onda ih skinete. To su nam ovdje, rekli su da je to pravilo, da je to struka. Ioannidisa epidemiologa sa Stanforda su ismijavali, fackt checkeri. Dakle, Hrvatska država ne bi trebala financirati one koji potkopavaju naše temelje i Hrvatska država bi trebala financirati domoljubne projekte, oni koji će isticati vrijednost domoljublja kao jedne plemenite, kao jedne plemenite, plemenite vrijednosti. I zato sam ja pitao kad ćemo snimiti neki film o hrvatskom heroju koji je bio na pravoj strani,

I mi danas lovorike, ma nevjerojatno! I ne dao Bog nešto reći protiv. Sad će krenuti etikete, etiketiranje, u tome su dobri. Svi oni kojima su prsa poplavila od busanja u ime svete tolerancije, jer rekoh tolerantni su samo prema onima koji misle kao i oni. Čim netko usudi se malo podignuti glavu iznad odmah dobije po toj glavi. I onda će dobivati toliko dok ne ušuti. Samo ima nas koji nećemo ušutjeti, jer ih se ne bojimo, jer nisu oni naši gospodari, naše gazde. Nazdravlje! Netko bi rekao istina. Dakle, hvala vam ministrice na vašoj intervenciji. Ja sam čak u svom tekstu to prije napisao, ja u tome vidim prst božji, dakle a vi ste sami to rekli ovdje. Dakle, zatražit ću kroz instituciju zastupničkog pitanja i onda ću se javno ispričati ako sam pogriješio kao što sam i na Twitteru ono napisao. Dakle, ja nemam s tim problem ispričati se gdje god pogriješim za razliku od nekih drugih. Dakle, zatražit ću kroz instituciju zastupničkog pitanja da nam se dostave svi filmovi koji su u proteklih 20 godina bili prijavljeni za financiranje. Koliko novca su dobili? S time da ću moliti sve podatke režisera, producenta, scenarista, proizvođača, glumaca ne kratkog sadržaja. Informacije koje ja imam iznutra kažu da ćemo doći do jako zanimljivih podataka i da će oni biti jako zanimljivi i dijelu hrvatske javnosti. Kako ono kažu stari ako laže koza, ne laže rog. Ali dobro, o tom po tom kad dođu, pa onda ćemo biti objektivniji u tumačenju toga. I da završim, dakle slažemo se da ovim prijedlogom ministrice zakona i slažemo se da treba pojačati podršku hrvatskim nezavisnim proizvođačima. Članak 238. vrijeđanje zastupnika. Naime, sve ovo što je izgovorio kolega Miletić vrijeđa ovdje nas zastupnike i kao što sam kaže pas s maslom ne bi pojeo. Ja predlažem da se snimi film o njemu. On bi bio jako edukativan i pokazao bi zapravo mladim ljudima što je populizam i kako ne treba. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Dragić dobivate opomenu. Ovo je replika, ovo nije povreda Poslovnika. Miletić je iznio svoj stav, on vama može biti prihvatljiv ili neprihvatljiv kao što su nekima i vaši stavovi neprihvatljivi. Ali ovo je hrvatski Parlament, ovdje su zastupnici izabrani voljom naroda upravo na programima koje koje zagovaraju tako da ne znam što bih ja trebao sada učiniti kao predsjedavajući određivati ono što bi zastupnici trebali govoriti što se meni sviđa. To vam tako ne ide. Dakle, moram vam dati opomenu. Sada će u ime predlagatelja govoriti kolegica, ministrica Obuljen-Koržinek. Izvolite pet minuta. Hvala vam gospodine predsjedniče. Evo s obzirom da je stvarno se zastupnik neki dan ispričao hvala vam na tome, a ja sam vama obrazložila nekako mi se činilo da je možda primjereno da vam ipak odgovorim, pa da pokušamo nekako ovu raspravu koja se stalno perpetuira svesti u nekakve realne okvire. Prvo, Hrvatska se 1990. godine plebiscitarno odlučila za demokraciju. Demokracija znači napuštanje onoga što smo imali u komunizmu, a to je da su postojali neki cenzori koji kontroliraju umjetničke sadržaje prije nego što oni idu vani. Uz sve različitosti koje možda postoje između vas i mene, ja ne mogu vjerovati da biste vi bili zastupnik koji bi zagovarao da se vratimo u mračno vrijeme komunizma gdje bi neki saborski zastupnik, ne daj Bože, kontrolirao knjige, filmove, kazališne predstave, to je Hrvatska napustila 1990., ja sam ponosna da pripadam stranci koja je dala najveći obol, najveći obol da Hrvatska postane demokratsko društvo, ali u tome smo svi mi i sve stranke sudjelovali i tu vrijednost trebamo čuvati. Ovo što ste vi govorili da biste vi sada kontrolirali tko bi tko je snimao kakav film, tko je prijavio kakav film prvo to vam je sve javno dostupno, dakle ako vi imate vremena i ambicije vi to možete i analizirati i sada, ali činjenica da uporno ignorirate sve filmove sad konkretno kad govorimo i igrane i dokumentarni koji su snimljeni o herojima Domovinskog rata namjerno ih ignorirate, ne znam s kojim ciljem, i navodite samo jedan američki film govori o vama, a ne govori o hrvatskoj kinematografiji. I ja vas molim da ne miješamo kruške i jabuke, navodite ovdje novosti dokumentu fact-checkere niti mediji snimaju filmovi, niti nevladine organizacije snimaju filmove. S njihovim radom nek se bave demokratske institucije uključujući i fact-checkere i ja razumijem da oni vas uzrujavaju jer će se oni između ostalog baviti i bave se i širenjem raznih neistina koje se u se između ostalog događale na vrijeme, npr. za vrijeme covid koji ste opet ovdje spominjali i koliki su brojni ljudi nažalost izgubili živote zbog ljudi koji su propagirali stavove poput onih nažalost koje ste vi sad ovdje ponovo ponovili. Mislim ne treba miješati kruške i jabuke, postoje kreativci koji predlažu što će se snimati, kakvi će se filmovi snimati, kakve će se knjige pisati i postoje njihovi kolege u različitim povjerenstvima i vijećima koji odlučuju o tome o tome kome će dati podršku i to je jedini način kako se radi u demokraciji. Sve drugo nije demokracija, nije domoljublje, nije kako ste željeli sebe nazvat desnim centrom, nije, to nisu niti europske niti hrvatske vrijednosti. Takvo zagovaranje, takvog načina razmišljanja o kulturi pripada nekom vremenu koji smo mi 1990.g. ponovit ću, plebiscitarno ostavili iza sebe. I ja apeliram zaista nemojmo zloupotrebljavati kulturu, ja znam da se to onda objavi na Twitteru u okviru nekog reelsa, odgovora nema, rasprave nema, ali nemojte zloupotrebljavati kulturu, tamo rade ljudi koji su obrazovani, koji biraju teme, koji žele radit u slobodi, koji iskazuju svoje domoljublje privlačenjem publike, nastupima na međunarodnim smotrama, oni svjedoče o tome koliko je Hrvatska kreativna i uspješna. I nemojte im zagovarati da bi netko bilo ko s pozicije moći ako nemam ambiciju to radit kao ministrica kulture i medija, sasvim sigurno ne bi trebali raditi ni drugi političari. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala ministrice. Idemo s replikama, kolega Miletić izvolite. Poštovana ministrice. Dakle, u replici samo kratko, nije potrebno da ste toliko se uznemirili da ste išli ad hominem i niste mi trebali stavljati u nikakve kućice kao što ni ja za sva nikad nisam rekao kome vi pripadate il ne pripadate iz ovog ili onog razloga, ja sam samo javno se propitkivao budući da je nešto financirano novcem poreznih obveznika i pitao sam se gdje je prostor, a postoji prostor po mom viđenju i dopustite mi da imam pravo na svoje viđenje, dakle gdje možemo napraviti puno kvalitetniji iskorak u snimanju filmova o hrvatskim herojima. A ja vama dakle ništa nisam docirao, a isto tako rekao sam za konkretne pokazatelje ovdje ne znam gdje se optužuje naš narod za određene zločine s kojim mi nemamo ništa, dakle i samo to je bila moja intervencija, a vi ste svatili drugačije, ali imate i na to pravo. Kolega Raspudić izvolite. Pardon, odgovor ministrice izvolite. **Obuljen Koržinek, Nina (HDZ)** Pa i ja sam vama rekla sam uvodno meni je simpatično imamo sada lijepu razmjenu ja se veselim da će to biti u ovom mandatu zato sam vam i odgovorila. Ali sam vam odgovorila zato jer imam potrebu svaki put reći da je to pripada takvo razmišljanje nedemokratskim sustavima, Hrvatska to nije. Za demokratsku Hrvatsku se ja vjerujem svi ovdje zalažemo. I drugo, ko je taj ko može s pozicije politike ocjenjivati neki neki filmski scenarij, a da ne pripada razmišljanju komunističkih cenzora ko je taj? Recite ko je taj? Predložite ako mislite da postoji recite. I još jedna stvar koja mi je žalosna da kao hrvatski zastupnik u HS-u niste u stanju navesti, a brinu vas filmovi o Domovinskom ratu i niste u stanju navest četri, pet filmova. Hoćete da vam pomognem?

povreda poslovnika da pokvari dojam. Izvolite kolega Miletić. i pogledat ću sad što sam napisao nego ja sam napisao komisija neka, netko dakle tijelo koje bi, ja nisam mislio na politiku da bi sada mi ili vi trebali kao ministrica baviti se s bilo kakvim cenzurama, ne. Gordan (HDZ)** Kolega Miletić ovo je replika bila pa dobivate opomenu. Prije nego što dam riječ kolegi Raspudiću, pozdravimo svi zajedno učenice Osnovne i Srednje škole Bol sa otoka Brača, članice Udruge mladih robotičara. Dobro došle u Hrvatski sabor. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Poštovana ministrice, puno nekih polemika i nezadovoljstva opravdanog ili neopravdanog u hrvatskoj javnosti glede audio vizualnih djelatnosti pogotovo igranog filma, bi se izbjeglo kada bi se konačno napravila jedna ozbiljna evaluacija javnih sredstava koje su zadnje 34 godine ili barem od osnivanja HAVC-a uložene u hrvatski film i kakvi su bili rezultati. Umjetnički, estetski i kako hoćete vidljivosti na koncu što od tih filmova danas predstavlja neko kulturno dobro, a što je bio mediokritetski, trendovski uradak. Ono što je sigurno u Hrvatskoj je da imamo nekakve klike i da smo puno javnog novca ulagali u razvoj nekih talenata koji nikada nisu ni postojali pa tako u Hrvatskoj imamo redatelja koji su uspjeli do 40. godine uz javnu potporu snimiti 9 cjelovečernjih igranih filmova,

Hvala vam gospodine zastupniče, kako sam osobno dakle i znanstvenica koja se bavila kulturnim i medijskim politikama, uvijek sam za analizu i za evaluaciju i u svojim raspravama i u prijedlozima propisa ili izmjena politika uvijek radim na način da idemo prvo s analizom. Puno je kao što i sami znate elemenata koji će odrediti je li netko skloniji raditi dokumentarne filmove, kratke filmove, duge kao i uvijek u umjetnosti treba imat dobar projekt, treba imati sreće, treba imati dobrog u konkretno kad je film sposobnog producenta. Jako je puno toga što se mora ako tako mogu reći kolokvijalno poklopiti da netko u umjetnosti uz neupitan talent ili radišnost bude uspješan, a netko drugi ne bude toliko uspješan. Jako je to teško izmjeriti, to znate i vi i mi ali zato smo svi tu pred sudom javnosti …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… da se o tome Hvala vam lijepo. Evo ministrice, zajedno smo slušale kolegu Miletića vi ste čuli jednu, ja sam čula potpuno drugu priču, valjda je stvar percepcije. Mislim da postoji mogućnost ukoliko postoji volja za to, da se u sklopu financiranja raspiše jedan natječaj koji će bit tematski namijenjen takvim filmovima. Ja sam to shvatila nisam shvatila da, da ćemo definirati kakvi filmovi moraju biti ali kao što je jedinica lokalne samouprave npr. raspiše natječaj za turizam, za poduzetništvo, razvoj tako i vi možete ukoliko nam je to tema od nacionalnog interesa. Ja zaista smatram da Domovinski rat je tema od nacionalnog interesa i da je važna i u edukativnom smislu, a što se tiče ovog dijela u kojem ste govorili o mnoštvu filmova koji se snima, ja uopće ne sumnjam da je to istina. Međutim stvar je i medijske vidljivosti tih filmova pa me zanima ima li ministarstvo nekakve kanale možda sufinanciranja medijske promidžbe takvih filmova. Jer što nam vrijede ti filmovi ako javnost ne zna za njih. Evo, hvala vam. **Jandroković, Dakle, hvala vam to je, to je relevantni su prijedlozi. Što se tiče tematskog razvoja, mi imamo suradnju i ministarstvo i HAVC. Bila je suradnja i sa HRT-om upravo na razvoju upravo na razvoju tematskih sadržaja koji se tiču Domovinskog rata i filmova ali i drugih umjetničkih sadržaja i tu imamo zajednička povjerenstva i to se na takav način potiče. Što se tiče medijske vidljivosti, tu ste u pravu i to je ono što mi sufinanciramo i kroz programe razvoja publike i jako je teško u okruženju većinski komercijalnih medija, osigurati zadovoljavajući prostor za hrvatske kulturne sadržaje u svim kulturnim i kreativnim industrijama i to je poteškoća i našeg ali i drugih tržišta i sve više se ulaže u promociju i razvoj. Tu ste u pravu, potrebno je jer zaista, zaista Prelazimo na rasprave ponovno. U ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Račan izvolite. Klub SDP-a će podržati ove izmjene i dopune Zakona o audiovizualno djelatnosti jer će one povećati sredstva za filmsku proizvodnju međutim potrebno je jasno reći da se tu radi samo o zakrpi, da je kriza, da je financijska kriza filmskog sektora daleko veća od onoga što se ovim izmjenama dobiva. Govorit ću o nekoliko tema koje smatram ključnima na ovom području. HAVC da bi Hrvatska da bi Hrvatska nacionalnim planom o razvoju audio vizualnih djelatnosti ostvarila minimalnu proizvodnju, HAVC-u nedostaje 4 do 6 milijuna eura svake godine. Lijepo je pohvaliti se o povećanju proračuna ali potpuno izostaje podatak da Hrvatska uopće ne zadovoljava vlastiti nacionalni program u minimalnoj proizvodnji. Nadalje, što zbog inflacije, što zbog sve većeg izvoza filmskih usluga što je dobro. To je za javnost dobro, to je za filmska, za one koji pružaju te usluge dobro. Cijena filmskih usluga raste, a kako su budžeti za proizvodnju u Hrvatskoj mali tako pada proizvodnja hrvatskih djela. Rezultat je da ta visoka cijena uništava domaći filmski sektor u kojem se radi ili vrlo malo jer prekreta naprosto nema dovoljno ili se radi sa dramatično smanjenim budžetima što opet dovodi do smanjenja kvalitete. Svjesni smo da smo, da se nalazimo u izbornoj godini, da je aktualna Vlada koja je dobila još jedan mandat, povećavala sredstva na svim područjima gdje procjenjivala da je to dobro za političku sliku koju stvara o sebi i za broj glasova, ali u filmskom sektoru povećanja nije bilo. I stoga je legitimno reći da ova vlast filmskim ljudima ne vjeruje jer smatra ih beskorisnim za politički projekt koji provodi. Sljedeći aspekt je HRT, HRT može biti jedan od motora može biti jedan od motora hrvatske audiovizualne produkcije, ali ona to nije, ona to nije iz čitavog niza razloga. Kako je HRT jedna vječna tema koja će nadam se uskoro ponovo doći, imali smo prije nekoliko tjedana raspravu o izvješću o HRT-u od prije dvije godine, nadam se da ćemo izvješće iz prošle godine dobiti u nekom realnijem vremenu i aktualnijem za raspravu. Neću sada dalje otvarati taj kompleks jer je on ogroman, ali ću jedan aspekt, jedan aspekt rada HRT-a otvoriti jer je to nešto što govori o nama samima, o nama kao zakonodavcima u HS-u, o Vladi i ministarstvima koja moraju voditi ovu državu, a to je Zakon o HRT-u u kojem je izričito definirano europska pravna stečevina … direktivom da 51% filmskog, dramskog i dokumentarnog sadržaja mora biti iz Europe, a ne treba nam puno promatranja, zaključivanja ili istraživanja da svatimo da to ni približno nije tako. Unutar tih 51% sadržaja koji bi morali biti iz Europe bi 40% sadržaja moralo biti domaće odnosno hrvatski, a to također nije ni blizu. To stvara cijeli niz posljedica dalje na filmsku pismenost, na filmsku kulturu naprosto na stvaranje ukusa. I dalje dolazim do trećeg aspekta koji je vjerojatno temeljan iz kojega na neki način sve izvire koji nije presudan za samu daljnju proizvodnju audiovizualnih djela, ali je presudan u našem odnošenju prema vlastitoj baštini, a to je kinoteka odnosno nepostojanje kinoteke u Hrvatskoj. To nije grijeh ove Vlade, to je grijeh svih hrvatskih vlada uključujući i vrijeme prije '90.-te jer je kinoteka kakva postoji danas pod nazivom „Hrvatska kinoteka“ samo odjel u Hrvatskom državnom arhivu ustrojena 1976.g.. Dakle, samo je 48 godina prošlo i mi nismo stigli urediti to područje drugačije. Koje su funkcije kinoteke? Kinoteka mora prikupljati i čuvati široki raspon audiovizualnih materijala i to je jedini aspekt koji Hrvatska, a pod nazivom Hrvatska aktualna kinoteka danas obavlja. Ona zaista prikuplja i čuva audiovizualni materijal i toga čuva na način kako kažu filmski radnici da je on zatvoren u jednoj mračnoj sobi i do njega se ne može doći. Daljnja funkcija Kinoteke je restauracija i digitalizacija tog materijala što je jedini način za dugoročno očuvanje i dostupnost audiovizualne baštine. Toga u Hrvatskoj nema, mi restaurirali i digitalizirali nismo gotovo ništa i tu se sada ne odnosi samo na ono što je rađeno prije '90.-te, ne, to se odnosi i na filmski materijal i audiovizualne proizvode koji su napravljeni od '90.-te do danas. Daljnja funkcija Kinoteke je istraživanje i obrazovanje, kakvo proizvodnje teorije i filma tako i raditi radionice kako se uopće očuvala filmska baština, ali kako to Kinoteka uopće, ne može o tome raditi niti radionice ili educirati. Nadalje, javnost mora imati pristup audiovizualnoj baštini i ona se mora promicati. Pristupa trenutno nema, ona je zaključana u mračnoj sobi i sa njom se ništa ne radi, do nje se de facto ne može doći. I dalje međunarodna suradnja, a to je suradnja i rad s međunarodnim organizacija sudjelovanja u globalnim inicijativa usmjeren na očuvanje i promicanje audiovizualne baštine. Šta je potrebno napraviti? Potrebno je Kinoteku izdvojiti u samostalnu instituciju koja će bit pod ingerencijom Ministarstva kulture. Digitalizacija i restauracija audiovizualne baštine je skup proces, on zahtjeva i sredstva i opremu i stručno osposobljene ljude i najveći dio tog novca mora doći od države odnosno iz proračuna. Međutim, način na koji Kinoteka danas ustrojena kao odjel u Državnom arhivu njoj je potpuno onemogućeno da dolazi do europskih sredstava, a većina istočnoeuropskih zemalja je svoju audiovizualnu baštinu digitalizirala i restaurirala najviše iz europskog novca. Mi to nismo radili zbog naprosto nedostatnog ustrojstva Kinoteke. I završit ću sa sljedećim, 27.10. ove godine će biti 20. obilježavanje Svjetskog dana audiovizualne baštine. Nadam se da nećemo doći do 25. obilježavanja tog dana bez funkcionalne Kinoteke u Hrvatskoj. Hvala. Zahvaljujem g. predsjedniče. Gospodine državni tajniče. Ovaj prijedlog koji određuje povrat sredstava uplaćenih kao razna fiskalna davanja u investiranje u nova audiovizualna djela je svake hvale vrijedan. Prije 30 godina baš točno 30 godina u akciji „Tisuću potpisa hrvatskih kulturnih djelatnika“ između ostaloga tražen je zakon o sponzorstvima, donatorstvima i mecenastvu, prijedlog zakona je tada izradio pravnik Ivo Josipović taj prijedlog predan je tadašnjem predsjedniku Vlade gospodinu Nikici Valentiću i od tada ništa. Dakle taj prijedlog zakona nalazi se negdje u arhivi Ministarstva kulture i pozivam vas da skinete prašinu s njega i da ga u suradnji sa strukom po potrebi doradite i modernizirate jer kultura do ovog prijedloga nije dobila nikakve poticajne zakone ni za sponzorstva ni za povrat sredstava za fiskalna davanja koja su za kulturu itekako potrebna. Znam za ona dva članka u Zakonu o samostalnim umjetnicima ali to je zaista jedna kap u moru i apsolutno nedovoljno. No ipak ću zbog današnje rasprave dakle smatram potrebnim pojasniti Ustavom zagarantiranu slobodu umjetničkog stvaranja. Čl. 68 kaže Ustava RH, jamči se sloboda znanstvenog, kulturnog i umjetničkog stvaranja. St. 2 kaže država potiče i pomaže razvitak znanosti, kulture i umjetnosti. Znači državnim financiranjem se brani i potiče sloboda umjetničkog stvaranja i svako ograničavanje slobode umjetničkog stvaranja jest protuustavno. I ja osobno i klub Možemo! i naša stranka ćemo se uvijek jasno i glasno i vrlo borbeno suprotstavljati bilo kakvim komisijama, cenzorstvima, zabranama ili političkim uplitanjima u umjetničko stvaralaštvo. I još jednom moram reagirati na potpuno lažnu tezu da je desnom centru, što god to bilo, jedino stalo do Hrvatske države i domoljublja. Nitko pa ni desni centar nema monopol na domoljublje niti je jedino njima stalo do Hrvatske države. Smatram uvredom i to ne govorim prvi puta u ovom saboru da se insinuira da je meni ili bilo kome u ovoj sabornici, dakle da nam nije stalo do Hrvatske države ili da nismo domoljubi. To se zove jeftini populizam. Točka neću dalje o tome. Vraćam se na temu. Dakle ovaj prijedlog je prvi takav korak kojim se daje dodatna financijska injekcija audio vizualnoj umjetnosti i stvaralaštvu i to u 2025. godini milijun i pol eura, a slijedeće '26. 2 milijuna eura. I ponavljam pozdravljamo taj prvi korak ali i pozivamo da se ta mjera neizostavno proširi na sve sektore i cjelokupno kulturno i umjetničko stvaralaštvo koje to čeka kao ozebao sunce već desetljećima. No ova dobro došla financijska injekcija na žalost nije dovoljna, nikako i neće pokriti rupu. Po procjenama filmskih autora i radnika od 6 do 8 milijuna eura. Poraste cijena svega u filmskoj proizvodnji naravno kao i u cijelom našem društvu i svemu uz inflaciju koja nam je jedna od najvećih u EU, doista su ugrozili filmsku proizvodnju u Hrvatskoj. Svjedočimo da se više od 10-ak projekata koji su dobili sredstva na HAVC-u naprosto ti projekti stoje i ne počinju snimanja zbog premalih dodijeljenih sredstava, a neki su bili čak prisiljeni i vratiti sredstva u Fond zato jer nisu uspjeli uz najbolju volju zatvoriti financijsku konstrukciju. Proračun za '24. od iznosu od 15,5 milijuna od toga je 8 milijuna i 200 tisuća za proizvodnju filma. Računajući da otprilike 60% tog iznosa otpada na dugometražni igrani film, to je otprilike 6 filmova godišnje. To znači da u proračunu trenutno nedostaje minimalno 6 milijuna eura kako bi se financirale još 2-3 filma i uložio veći novac u razvoj proizvodnju, distribuciju i promociju što je neophodno za opstanak jedne kinematografije. U nacionalnom programu promicanja audio vizualnog stvaralaštva od 2022. do 2025. koje koliko mi je poznato još uvijek nije usvojen na Vladi, a već smo u '24., cilj je proizvodnja barem 8 dugometražnih filmova godišnje. S ovim premalim budžetima to naprosto nije moguće. Filmski autori i filmski radnici su potplaćeni i uskraćeni za iole normalne uvjete rada, a zna se da svaki film i svaki euro uložen uz film se višestruko vraća u proračun. Danas je uvažena ministrica spomenula i podatak od 11,5 puta no svakako proizvodnja filmova ponavljam nije trošak, proizvodnja filmova je višestruki dobitak kako financijski ali još više i kulturni, umjetnički i društveni. Zlatna palma u Cannesu Nebojši Slijepčeviću za film Čovjek koji nije mogao šutjeti to najbolje dokazuje. Samo da napomenem taj film je čekao na proizvodnju od '21. Tada je na HAVC-u dobio u današnjim dakle u eurima 53 tisuće eura ali vjerojatno nikada ne bi bio dovršen da producenti nisu uspjeli zainteresirati koproducente iz Bugarske, Francuske i Slovenije. Dakle i taj film i priča financijska njegova dokazuje koliko su sredstva nedostatna. No upravo taj uspjeh hrvatskog filma, ta Zlatna palma iz Cannesa i recentni uspjeh Brune Ankovića koji sam već spomenula, redatelja filma Proslava koji je ušao u službenu konkurenciju među samo 10 filmova u vrlo, vrlo značajnom na vrlo značajnom festivalu u Karlovim varima, dokazuje da je hrvatski film itekako zaslužio veća sredstva kako bi filmski autori i filmski radnici radili u dostojnim uvjetima. Dostojnima svoje kvalitete i svojih talenata. Vezano uz nedavnu raspravu o zaštiti, o Zakonu o zaštiti kulturnih dobara treba naglasiti da se Zakonom o audio-vizualnim djelatnostima uređuje između ostaloga i osobito zaštita i proučavanje audio-vizualne baštine. Od početka mog rada u Hrvatskom saboru upozoravam i molim da se hitno obavi restauracija hrvatskog klasičnog filma na celuloidnoj traci, jer zbog kemijskih procesa ponavljam po ne znam koji puta ta djela nepovratno i nepopravljivo propadaju i zauvijek nestaju, nepovratno i nepopravljivo. Ponavljam ostat ćemo bez vrijedne filmske kulturne baštine zauvijek, nepopravljivo! U predgovoru Nacionalnog programa promicanja audio-vizualnog stvaralaštva od 2017. do 2021. piše: „Posebnu pažnju nadolazećem razdoblju potrebno je posvetiti očuvanju, restauraciji, digitalizaciji, dostupnosti i promociji hrvatske audio-vizualne baštine kao izuzetno vrijednog kulturnog naslijeđa i neizostavnog segmenta hrvatskog kulturnog identiteta. U te četiri godine u Hrvatskoj je restaurirano i digitalizirano samo 8, ponavljam 8 dugometražnih filmova. tempo od 2 filma godišnje restauriranih svakako ne garantira da će se hrvatski klasični film na celuloidnoj traci i sačuvati. Za to vrijeme opet ću ponoviti podatke u Skoplju je restaurirano 32 filma, a u Beogradu 28 i svaki od tih restauriranih filmova imao ponovnu premijeru kako bi se proslavio njihov novi život. Kroz godine mi svjedočimo javnim apelima hrvatskih filmskih autora od pokojnog Krste Papića pred samu smrt do Rajka Grlića prije dvije i pol godine bez jasnog odgovora vladajućih u smislu konkretne akcije ubrzanja i širenja obuhvata dijela za restauraciju. Odgovori su uvijek digitalizira se, ali da bi se nešto digitaliziralo potrebno je restaurirati jer nemate što digitalizirati ako niste restaurirali. To je mislim dosta jasno i potrebno je svakako u tome hitno, doista hitno se pristupiti toj restauraciji. Otprilike je potrebno dva milijona eura. Smatram da to za hrvatsku filmsku baštinu ne može biti velik novac. Treba naglasiti da se sve zemlje u okruženju, a o zemljama u EU da uopće i ne govorim. One su sve zaštitile i restaurirale svoj filmski fond, jedino Hrvatska ne. I krajnji je čas da se tom poslu pristupi kako ne bismo ponavljam i ponavljat ću dok sam u ovom Saboru, da kako ne bismo nepovratno izgubili vrijednu filmsku baštinu. Završno, ponovit ću. Ovaj iskorak povratka sredstava za ulaganje u nove filmske projekte smatramo hvale vrijednim. Naš klub će to svakako podržati. No, ponovno naglašavam to je samo jedna kap u moru. Treba neizostavno povećati sredstva za filmsku proizvodnju. To se može učiniti već u ovom rebalansu za 2024. koji će nam sigurno doći, a naravno i u ovom proračunu za 2025. uvijek smo mi davali amandmane na proračun u tom smislu, ali na žalost budući da smo u opoziciji to se ne prihvaća. A u tom smislu proizvodnje hrvatskog filma koji nam omogućava takav ponos i takvo slavlje hrvatske kulture ja mislim da ne bismo trebali se dijelit na opoziciju i vladajuće. Ja smatram da je hrvatski film zaslužio da ga svi zajedničkim snagama podržimo, jer naši autori i naši hrvatski filmski radnici rade u nemogućim uvjetima, ali se ne predaju i dalje rade i dalje nam donose vrhunske svjetske nagrade i šire hrvatsku kulturu po cijelom svijetu. Znam nogomet je veća snaga, ali ja vas uvjeravam i nadam se da dijelite moje mišljenje da uspjesi hrvatskog filma i hrvatske kulture trebaju i moraju imati jednaku težinu kao i uspjesi nogometaša. Ponovno apeliram da se dignu sredstva hrvatskom filmu. Ja znam da sam dosadna, ali ja ću biti dosadna i dalje i ponavljat ću to. Također ponavljam da bi molila da se ovakve povrati poreza prošire i na druge grane kulture i umjetnosti na slikarstvo, na na knjigu, na kazalište, na ples, na amaterizam, na folklor, na sve moguće pore i sve grane kulture i umjetnosti koja hvala bogu je u Hrvatskoj široka i imamo se čime ponositi. Također ponovno apeliram da se iz arhiva od prije 30 godina izvadi zakon koji smo predložili, pa da vidite koliko ga treba modernizirati sa strukom. Nadam se da ćemo nakon 34 godine hrvatske samostalnosti doći i do takvog jednog pozitivnog zakona u smislu pozitivnog da će poticati sponzorstva i ostala ulaganja u kulturu. I naravno završno ponovno apeliram da se prione naglašavam restauraciji, pa potom digitalizaciji hrvatskog filma na celuloidnoj traci jer kemija radi svoje i filmovi naše baštine nam nestaju. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana kolegica Bedeković. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Klub zastupnika HDZ-a će podržati Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o audio vizualnim djelatnostima, između ostaloga i zbog toga što će se izmjenama i dopunama ovog zakona uvesti mogućnost dodatnog financiranja i razvoja proizvodnje hrvatskih audio vizualnih djela neovisnih proizvođača čime će se dodatno osnažiti kvaliteta i konkurentnost hrvatskog hrvatskog kulturnog proizvoda ali svakako i hrvatskih produkcijskih kuća na međunarodnoj razini upravo kroz dakle uspostavu novih izvora i načina financiranja. Ja ću podsjetiti da trenutnim postojećim Zakonom o audio vizualnim djelatnosti koje evo izmjenjujemo i dopunjujemo i analiziramo u prvom čitanju, da se dakle propisuje odnosno uređuje obavljanje, organiziranje i financiranje audio vizualnih djelatnosti kao temeljnih sastavnica suvremene kulture, da se propisuje poticanje hrvatskog audio vizualnog stvaralaštva i distribucije, jednako tako propisuje se promicanje i kino prikazivaštva i komplementarnih djelatnosti kao i zaštita i proučavanje audio vizualne baštine, a jednako tako i prikazivanje hrvatskih audio vizualnih djela u zemlji i u inozemstvu, a svakako podsjetit ću, a to smo već naglasili da provedbeno tijelo koje provodi nacionalni program promicanja audio vizualnog stvaralaštva je

osigurano iz različitih izvora ukupno 10 milijuna eura. Kad kažem različitih izvora, osim državnog proračuna tu su i europska sredstva. E sad što se tiče dakle izmjena i dopuna postojećeg zakona koje danas raspravljamo, ja ću samo pokušati rezimirati dakle uvela bi se mogućnost dodatnog financiranja razvoja i proizvodnje hrvatskih audio vizualnih djela neovisnih proizvođača i to upravo kroz mogućnost da se iznos sredstava uplaćenih kao razna fiskalna davanja investira upravo u nova audio vizualna djela čime bi se svakako je li pridonijelo njihovoj kvaliteti. Ono što je jako bitno doprinijet će se stabilnosti razvoja neovisnih proizvođača, doprinijet će se razvoju hrvatskog kulturnog proizvoda, a svakako i poticanju razvoja struke, a što nije manje važno i rastu zapošljavanja u ovom području. Jednako tako smatram da je važno naglasiti kako tehnološki napredak, a i posljedice pandemije Covida-19 značajno su utjecale kako na stvaranje i proizvodnju tako na distribuciju ali i potražnju audio vizualnog sektora generalno globalnoj razini i upravo evo ovim predloženim izmjenama i dopunama omogućilo bi se između ostaloga i povećanje kvalitete i konkurentnosti hrvatskog kulturnog proizvoda i hrvatskih produkcijskih kuća na međunarodnoj razini kroz kao što sam već rekla uspostavu dakle novih izvora i novih načina financiranja. Ono što mislim da je potrebno istaknuti da odredbe dakle predloženog zakona, ne utječu na tržišno natjecanje s obzirom na to da će se predloženim normativnim uređenjem prilagoditi suvremenim načinima rada i djelovanja audio vizualnog sektora. Možda je potrebno podsjetiti da je za provedbu ovog zakona u ovoj godini dakle 2024. nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva, ona su osiguranja dok za slijedeću slijedeću 2025. će biti potrebno osigurati dodatna sredstva financijska u iznosu od 150 milijuna eura, a onda u 2026. godini još više i možda samo nekoliko, nekoliko evo naznaka što se tiče konkretnih samih odredbi dakle koje se u važećem zakonu mijenjaju. Dakle u čl. 3 definira se značenje pojedinih pojmova primjerice ne znam audio vizualne djelatnosti, audio vizualna djela, kulturni proizvod, zahtjevno audio vizualno djelo, komplementarne djelatnosti, koregulacija, samoregulacija, hrvatski film, producent audio vizualnog dijela itd. Isto tako vezano uz čl. 3 predlaže se uvođenje dakle mogućnosti dodatnog financiranja i razvoja i proizvodnje hrvatskih audio vizualnih djela neovisnih proizvođača kroz mogućnost da se iznos sredstava uplaćenih kao razna fiskalna davanja preusmjere kao investicija kroz odvojenu proračunsku liniju

planiranja i investiranja u razvoj i proizvodnju novih kulturnih djela i tu nekako mi se čini da je potrebno naglasiti da je prema posljednjim istraživanjima udio mikropoduzeća u sektoru filma iznosi 92,9% što uz što uz projektnu prirodu rada sektor itekako čini ranjivim i na zastoje i na pauze je li, o čemu smo razgovarali kroz prethodne rasprave. Dakle radi se o zastojima i pauzama u proizvodnji između različitih projekata i radi se naravno o nemogućnosti brzog pronalaska početne investicije za razvoj novih projekata pa onda upravo ovim dakle izmjenama ovaj, utjecat će se na poboljšanje ove situacije, a svakako se predlaže i donošenje podzakonskog akta koji će urediti pitanje dodjele financijskog poticaja. Isto tako u čl. 10. u čl. 10. regulirano je da se posebni programi u području audiovizualnih djelatnosti ostvaruju na temelju sporazuma odnosno ugovora o suradnji ili sufinanciranju koje Centar za audiovizualne djelatnosti može sklapati kako na nacionalnoj tako na međunarodnoj razini i to i to … državne i javne uprave, isto tako jedinicama lokalne, područne i regionalne samouprave, isto tako sa visokoškolskim obrazovnim institucijama i drugim pravnim osobama kojima se svakako pridonosi ostvarenju ciljeva, a naravno i provedbi Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva. I jednako tako imamo neke sitne izmjene u čl. 31. kojim se uređuje nadzor nad financijskim poslovanjem centra koji dakle Centra za audiovizualne djelatnosti koju obavlja ministarstvo nadležno za poslove financijama, nadzor nad zakonitošću rada centra, naravno obavlja ministarstvo koje je nadležno za poslove kulture dok inspekcijski nadzor nad provedbama članaka od 15. do 21. provode gospodarski inspektori. neki detalji na temelju svega što sam do sad iznijela, još jednom naglašavam da će Klub zastupnika HDZ-a podržati Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o audiovizualnim djelatnostima. I naravno želim želim poručiti ne samo svima nama koji smo ovdje u sabornici nego svakako i hrvatskoj javnosti ono što je bitno osim ulaganja u hrvatsku audiovizualnu djelatnost, u hrvatski kulturni proizvod mislim i smatram da dodatnu pozornost trebamo posvetiti kulturi gledanja hrvatskog filma, kulturi odlaska u naša kina i podsjetit ću da je u zadnjih nekoliko godina Ministarstvo kulture i medija uložilo značajna sredstva u opremu kinodvorana diljem Hrvatske gdje se je osobito u manjim mjestima vodeći računa o ravnomjernom razvoju omogućilo kvalitetno prikazivanje filmova, smatram da će to itekako utjecati na razvoj kulture gledanja općenito filma, ali svakako i hrvatskog filma, a to je naravno kad je u pitanju kultura gledanja, kultura analize, kultura doživljaja filmske umjetnosti. Svakako dodatan još, dodatan zahtjev se stavlja i pred naše odgojno obrazovne institucije, dakle na svim razinama ja bih rekla i od vrtića preko osnovne škole, srednje škole pa sve do visokoškolskih institucija jer naravno hrvatska kultura danas je evo dan koji će biti više obilježen sportom nego kulturom i naravno želim da naša nogometna reprezentacija postigne uspjeh, ali svakako ću naglasiti da uz sport Hrvatska je jaka sportska sila, ali jednako tako Hrvatska je zemlja koja ima dakle bogatu kulturu, a hrvatska kultura je naravno svakako odraz našeg hrvatskog identiteta i stoga evo podržavamo izmjene i dopune ovoga zakona. Hvala vam lijepa.

Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. To što je neki zakon vrijedeći ne znači automatski kako je i valjan. Zbog čega su izmjene i dopune Zakona o audiovizualnim djelatnostima bitne? Budući kultura nije i ne smije biti samo zabava, a naša civilizacija uvelike konzumira istu audiovizualnim putem, valja se podsjetiti riječi

mrtvih i onih koji tek dolaze na svijet“. Burke ultimativno pišući o djelu „Reflections on the Revolution in France“ govori o važnosti tradicije i nasljeđa kao temelja kulture koji prepoznaje u kontekstu zaštite nacije od štetnih utjecaja. Po tom pitanju od Britanaca bi se dalo mnogo toga naučiti. Burke daje temelje britanskog konzervatizma koji je temelj njihove politike do danas, samo godinu dana što je zlo revolucionarnog ekstremizma zaprijetilo i UK-u. Koristeći Koristeći samo jednu knjigu kao tadašnji medij sličnu metodu koju mi danas primjenjujemo kroz audiovizualne platforme cementirao je temelj normalnog konzervativnog društva kakvo je i danas. Njihovi susjedi su za isti cilj prolili puno više krvi, znoja i suza te potrošili mnogo godina u neproduktivnom kaosu, dakle potrebno je učiti od uspješnih. Sociolozi kako se kultura mijenja generacijski, zajedno s medijima koji je nositelj svakih 30 do 50 godina. Zanimljivo je primijetiti kako su još od Napoleonovih ratova Hrvati napadnuti, dakle izvrgnuti tvrdoj sili upravo tako svakih 30 do 50 godina. Treba uočiti kako si je vrijeme raspoloživo za primanje kulturno informativnog sadržaja zajedno s medijima koji ga prenose mijenja upravo generacijski. Jedan je poznati analitičar rekao „Što je vojska i policija u ratu to su mediji u miru“. Gledam na kulturu ne samo kao sastavnicu meke sile nego i kao kompleksnu i duboko ukorijenjenu strukturu koja uključuje nasljeđe,

Jačanje i subvencioniranje proizvodnje audio-vizualnog sadržaja u domaćoj proizvodnji s posebnim naglaskom na naše građane u Republici Hrvatskoj, Hrvate u okruženju i našu dijasporu. Željela bih danas iznijeti nekoliko sugestija i dopuna koje smatram ključnih za dodatno unapređenje ovog zakona. Uloga kulture kao meke sile, kultura je snažna sastavnica tzv. meke sile koja kroz svoju privlačnost i uvjerljivost može značajno doprinijeti međunarodnom ugledu i utjecaju naše zemlje. Kako bi ova snaga bila što učinkovitija moramo osigurati da naši kulturni proizvodi uključujući audio-vizualna djela daju visoko kvalitetni i konkurentni, da budu na globalnoj razini. Pozvala bih se i na Ustav Republike Hrvatske gdje želim naglasiti sljedeće članke. Članak 10. Republika Hrvatska štiti prava i interese svih državljana u inozemstvu i promiče veze između Domovine i iseljene Hrvatske. Ovaj članak nas obvezuje da posebnim naglaskom podupiremo produkciju koja će označiti veze sa našom dijasporom. Članak 38. jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. Kroz poticanje i subvencioniranje audio-vizualnog stvaralaštva osigurat ćemo platformu za slobodno izražavanje umjetnika. Predlažem potencirati kumulativni učinak mikro usmjerenog financiranja i subvencioniranja. Članak 62. roditelji imaju pravo i slobodu odlučivanja o odgoju djece podržavanjem kvalitetnih i edukativnih sadržaja doprinosimo odgoju i obrazovanju naše djece. Birači su na izborima jasno rekli koja konzervativna unija vrijednost tih zadovoljava. Sve opcije koje predstavljaju odgojne vrijednosti hrvatske obitelji i tradicije življenja moraju biti financirani, a to do sada nije bio slučaj. Vjerujem kako ćete doprinijeti i kako bi se baš takve odrednice unijele do sljedećeg čitanja, jer u protivnom ovaj zakon baš ne bi bio ustavan. Članak 64. i članak 65. svako dijete ima pravo na posebnu skrb i zaštitu i dužnost je svih da štite djecu i mlade. Ove odredbe nas potiču na stvaranje, da stvaramo sadržaje koji će pozitivno utjecati na razvoj naše mladeži. Članak 69. razvoj kulture, zaštita kulturnih dobara i promicanje kulturne baštine dužnost su države. Ova obveza uključuje i promicanje suvremenog kulturnog stvaralaštva ali i prezervaciju trajnih vrijednosti. Dakle, osvrnuvši se na Ustav iz ovih članaka koje sam vam upravo sada navela sugerirala bih na dopune ovog zakona. Dakle, naglasak na obrazovanje i domoljubne sadržaje, podrška lokalnim talentima, suradnja sa dijasporom, poticanje inovacija, zaštita i promicanje tradicije jezika i nacionalnih vrijednosti, zaštita i promocija uloge roditeljstva i dobrobiti djeteta. Još jednu stvar koju bih napomenula, a to je ubrzanje povijesti. Od početka pisanog vremena civilizacije do danas događaji se drastično ubrzavaju. Nekad je bilo potrebno desetak generacija kako bi se uobličio mit. Potom jedna do dvije generacije kako bi se mit pretočio i zapisao. U srednjem vijeku trebalo je 20 do 30 godina za širenje knjige. U 19. i 20. stoljeću novine su se čitale tjedno, potom dnevno, a s radiom su informacije dolazile do korisnika u nekoliko sati. Televizija je još više ubrzala dolazak spoznaje o novim povijesnim događajima do konzumenata informacije. Dozvolite mi kolegice i kolege sa ovog časnog mjesta dati predviđanje ubrzanja povijesti u sljedećem desetljeću kao upozorenje čime se trebamo voditi u području ne samo u izmjenama i dopunama Zakona o audio-vizualnim djelatnostima, nego i našem ukupnom djelovanju i interesu nacije. Ponavljam, izum radija omogućuje i prijenos vijesti u nekoliko sati, dok je televizija ubrzala ovaj proces na 5 minuta. Sa dolaskom interneta prijenos informacija postao je trenutan omogućujući nam praćenje događanja u realnom vremenu. U sljedećem desetljeću možemo očekivati daljnje ubrzanje povijesti zbog nekoliko ključnih faktora – razvoj umjetne inteligencije omogućit će obradu i analizu ograničenih količina podataka u realnom vremenu omogučujući predviđanje događanja i donošenje odluke brže nego ikad prije. Internet stvari sa razvojem Internet stvari gotovo svaki uređaj će biti povezan na Internet stvarajući mrežu podataka koja će omogućiti trenutne informacije o stanju svijeta. Pametni gradovi, kuće i vozila će konstantno prikupljati i dijeliti podatke pružajući na uvid u stvarnost u realnom svijetu. 5G i 6G mreže ova tehnologija će omogućiti još brži prijenos podataka smanjujući kašnjenja i omogućavajući trenutno povezivanje ljudi i uređaja diljem svijeta. Komunikacija će biti trenutačna bez obzira na geografsku udaljenost. Virtualna i proširena stvarnost ove tehnologije će omogućiti ljudima da dožive događaje i informacije na potpuno novi način pružajući im osjećaj prisutnosti i interakcije sa događajima u realnom vremenu. Edukacija, trening i zabava će se drastično promijeniti omogućujući brže usvajanje novih znanja i vještina. Kvantno računalstvo će omogućiti rješavanje složenih problema i obradu podataka brže nego što je to moguće s trenutnim tehnologijama. To će imati ogroman utjecaj na znanost, mediju, medicinu, financije i mnoge druge oblasti. Cjenovno bit će prisutno u svakom domaćinstvu. Ovo ubrzanje povijesti će mnogo promijeniti u društvu, informacije će postati još dostupnije, a ljudi će morati razviti nove vještine kako bi se nosili s ogromnim količinama podataka i ubrzanim promjenama. Obrazovni sustav će se morati prilagoditi kako bi pružili vještine potrebne za snalaženje u svijetu stalnih promjena. Privatnost i sigurnost podataka će postati kritični izazovi. S toliko podataka koji se prikupljaju i obrađuju zaštita osobnih informacija i sprečavanje zlouporabe postat će ključni prioriteti. Ubrzanje povijesti je nezaustaviv proces koji oblikuje našu sadašnjost i budućnost. U sljedećem desetljeću kroz razvoj tehnologije će dodatno dodatno ubrzat i prijenos i obradu informacija, mijenjajući način na koji živimo i radimo. Kao društvo moramo biti spremni na ove promjene, prilagoditi se novim stvarnostima i iskoristiti prilike koje nam nude ubrzani svijet. S ovim ubrzanjem dolazi i velika odgovornost, moramo osigurati da tehnologija služi čovječanstvu promovirajući napredak, pravdu i dobrobit za sve samo tako možemo osigurati da ubrzanje povijesti vodi ka svjetlost budućnosti za sve nas. Prvi korak može biti već i ova izmjena i dopuna Zakona o audiovizualnim djelatnostima. I da zaključim, kroz pažljivo i odgovorno oblikovanje ovog zakona možemo značajno doprinijeti jačanju hrvatskog audiovizualnog sektora, kulturne baštine međunarodnog ugleda. Kultura kao sastavnica neke sile ima moć oblikovati percepciju Hrvatske u svijetu. Ovaj zakon je korak u pravom smjeru za stvaranje tih ciljeva. Zahvaljujem se na pažnji i pozivam sve kolege zastupnike da podrže ovaj prijedlog uz uvažavanje **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, stranka PiP-a i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića govorit će poštovani zastupnik Josip Jurčević. Izvolite. Evo poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Evo zadovoljstvo mi je što mogu govoriti o ovoj temi u koju sam iznimno dobro upućen još od ratnijih vremena, budući sam sa tim sektorom na neki način i zapovijedao, tako da kao nezainteresirana osoba u smislu sukoba interesa, znači nikakvih osobnih interesa tu nemam, sam upućen u to stanje. Drago mi je bilo slušati sva kvalitetna izlaganja klubova koji su na neki način sažeto naznačili ukoliko bijednom i jadnom položaju jest ovo što zovemo kao što je kolegica rekla, mekanom silom. Unutar te mekane sile svakako je najmoćnija audiovizualna produkcija bilo zajedno to znači ono što zovemo klasično film, ali isto tako i audio produkcija. Iz toga proizlazi da je ta meka sila iznimno važno i zapravo je treba gledati u širem kontekstu, dakle kakav je njezin položaj u hrvatskome društvu odnosno unutar hrvatskih institucija. Isto tako na temelju te meke sile može se zapravo vidjeti stanje u cijelome društvu. Nije tajna jel o tome često slušamo službeno, neslužbeno pogotovo od stručnjaka iz Europe ili Hrvatske, dakle da je Hrvatska jedna od najkorumpiranijih zemalja. U tom smislu nedvojbeno se može pokazati da je i meka sila cijela, a pogotovo audiovizualna djelatnost opterećena sa time gotovo maksimalno. U tome smislu svjedoči cjelokupna povijest Hrvatskog audiovizualnog centra koji je zapravo nositelj ove djelatnosti. Već od samog osnivanja 2008.g. unatoč dobrim namjerama koja su i ovaj puta jel bila zapravo put u pakao mogli bi reći u toj instituciji prevladava korupcija. Neću govoriti o dubinskim uzrocima da je to zapravo način da se kontrolira ovaj taj vrlo važan sektor meke sile jer kada dovedete ljude u situaciju u tome sektoru da su zapravo gladni i da nema dovoljno hrane odnosno novca, onda je naravno da dolazi do klijentelističkoga grupiranja sa svim negativnim procesima. Tako već u ranoj fazi možemo vidjeti da je jedan časni čovjek, ugledni, čovjek upravo iz toga sektora Enes Midžić koji je usput treba naglasiti dragovoljac hrvatskoga Domovinskog rata on je tamo negdje '12.g., dakle prije 12-ak godina bio predsjednik Upravnog vijeća HAVC-a i podnio je kaznenu prijavu zbog cijelog niza kriminalnih djelatnosti koje su se događale u tome HAVC-u. Međutim, od toga nije bilo ništa iako se tome pridružila i pravnica tada u tome sustavu gospođa Marija Šeparović. Od tada pa do danas možemo gledati taj proces se sve više razvijao i zapravo on je temeljni razlog zapravo i ove krize koja postoji, dakle nedostatka sredstava i uzalud se možemo pokrivati sa slučajnim uspjesima pa preporučujem svima onima koji hvalospjevno misle s pravom naravno o nagradi koju je dobio g. Slijepčević, ali možete iz njegovih intervjua vidjeti zapravo koliko jadnom položaju je onda da je zapravo sve što je on napravio zapravo zahvaljujući njegovim i njegovome društvu individualnim naporima, s time da od toga on uopće neće i to je govorio nikakve koristi imati u smislu da dobije neke novčane potpore i slično. U tom smislu i ovaj prijedlog zakona doživljavam zapravo kao neku vrstu crkavice jel da se oko nje potuku jer ova sredstva koja se nude zapravo opet će o njima odlučivati taj korupcijski sustav odnosno HAVC, s time da će se vraćati ljudima novac novac koji su oni u proteklih pet godina uplatili kao svoja porezna davanja. S tim da to znači da će se opet oni koji su najviše uplaćivali, eto opet oni koji su korupcijski najviše dobili zapravo dobit će najviše i time se zatvara krug, zatvara se krug dakle da se ništa novo ne dogodi da se nitko novi ne može pojaviti ili da mu se to bitno, bitno oteža. U tom smislu dakle ovdje su potrebne velike, velike izmjene kako je već bilo i ovdje prijedloga, da u to ne ulazim. Pogotovo je kritično sa čuvanjem baštine, dakle i one filmske na klasičnoj traci, a i ove audiovizualne koja, koja se uopće ne postavlja nikakve, ne Isto tako velik dio te baštine nalazi se u Beogradu i uglavnom je nedostupan iako zapravo pripada i trebalo bi biti zajedničko vlasništvo svih država koje su nastale raspadom Jugoslavije. Kad imamo takvo korupcijsko stanje, dakle u takvoj instituciji, tu se narušavaju međuljudski odnosi, klanovi postaju sve čvršći, oni se uvezuju sa drugim interesnim skupinama i o tom ima dovoljno toga tko hoće googlati dakle vezano za društvo Hrvatskih filmskih redatelja i ZAMP, jel glasovitu korupcijsko kriminalnu instituciju skupa sa društvom Hrvatskih filmskih redatelja koji ima zapravo ovlasti ubiranja poreza dakle od reprodukcija i svega ostaloga, a uvezan je i poslovno sa ZAMP-om tako da se taj krug potapanja hrvatske kulture na tom principu i dalje nastavlja. E sad dolazimo do druge dimenzije djelovanja Hrvatskog audiovizualnog centra, a to je zapravo njihova koncepcija odnosno programska koncepcija i ciljevi. Razumljivo je da su oni pogođeni i uvjetovani sa političkim interesima koji postoje u Hrvatskoj, a znademo da ti politički interesi uglavnom ne služe hrvatskom društvu i Hrvatskoj, Da ne bih duljio i ovdje smo slušali sramotno podučavanje od, što je čisti bezobrazluk prema saborskim zastupnici dakle pogotovo gospodinu Miletiću i žao mi je što ministrica ili gospođa ministarka bolje reći, nije, nije ovdje ostala pa da ostane i u ovoj raspravi. Naime, možda najbolje oslikava tu produkcijsku koncepciju, najveća katastrofa koja se dogodila 2015. godine, a to je film, dokumentarni film kojeg je naravno financirao i HAVC odnosno sufinancirao HAVC uz znatno učešće u kasnijem raspletu i sadašnje postojeće ministrice kada ona još u to vrijeme to nije bila, ali je bila unutar te, te korupcijsko klijentelističke strukture. Radi se o filmu 15 minuta masakr u Dvoru. To je rekao bih najskandalozniji film koji je uopće proizveden na prostoru bivše Jugoslavije. Radi se o najgorem zločinu koji se dogodio 8. kolovoza 1995., dakle neposredno nakon Oluje. U tome filmu je dakle glavni organizator bio zloglasni Savo Štrbac, mislim da ne moram objašnjavati tko je on. U tom filmu osim HAVC-a, dakle Ministarstva kulture sudjelovale su i druge dvije ključne meke sile iz Hrvatske, a to znači i Ministarstvo znanosti i HRT. Radi se o najgorem zločinu dakle gdje je desetak fizičkih invalida koji su istovremeno bili i mentalni bolesnici, bilo masakrirano u Dvoru na Uni u jednoj školi tijekom bijega dijela Srba sa toga toga prostora, a dogodio se zločin 10 metara od danske baze odnosno danskog bataljuna UNPROFOR-a. U to vrijeme to je nedvojbeno dokazano svim dokumentima, dakle nigdje bilo nije bilo nikakvih hrvatskih postrojbi. Međutim 2015. godine, 20 godina kasnije pojavljuje se taj skandalozni i sramotni film u kojem je glavni svjedok general, srbijanski general Mile Novaković koji je osuđen za ratni zločin. Korištene su sve medijske odnosno filmske tehnike bolje reći to znači, on kada svjedoči u tome filmu on je obučen naravno u civilnu odjeću, u krilu mu sjedi unuka itd. da ne nabrajam sve što se događalo i taj zločin dakle najgori koji se dogodio tijekom srbijanske oružane agresije, bilo na Hrvatsku, BIH ili Kosovo dakle to je nagori zločin, dakle on se pripisuje upravo hrvatskim postrojbama, Hrvatskoj vojci, a to znači Hrvatskoj državi, a percepcijski identitetski i svima nama. Tada smo organizirali koordinaciju i prvi put se film pojavio 2015. na Sarajevskom filmskom festivalu i od tada do danas kruži diljem svijeta pa ga vrlo lako i danas možete izguglati i pogledati. Film je obišao praktično cijeli svijet i tada smo '16. kada smo saznali za to osnovali koordinaciju braniteljskih udruga. 3, 4 godine smo poduzimali sve moguće radnje u državnim institucijama, uključujući i Ministarstvo vanjskih poslova da se spriječi distribucija te goleme laži, međutim gotovo nikakvih učinaka nije bilo i taj film zapravo govori o onome što je kolega Miletić govorio dakle to je osnovno obilježje filmske audiovizualne produkcije koja bi se simbolički mogla nazvati uglavnom protuhrvatskom jer to uvjetuje korupcijska struktura koja sa tom crkavicom uspijeva dakle oblikovati klijentelističke odnose u HAVC-u, a o tome postoje obilja obilja dakle dokumenata, komunikacije da sad ne ulazim u to jer nema vremena. I na koncu da se vratimo dakle tko je glavni akter toga jest upravo postojeća sadašnja ministrica Koržinek Obuljen Koržinek koja je čitavo vrijeme parazitirala u sustavu Ministarstva kulture, a opet kad gledamo dublje veze dakle čitavo vrijeme koncepciju Ministarstva kulture, kadrovski i klijentelistički i korupcijski uspostavio je čovjek iz visokog sustava dakle bivši ministar Božo Biškupić koji se silno obogatio u samostalnoj Hrvatskoj državi tako da je postao i mecena kulturološki. Ima zbirke umjetnina, ima cijeli krug dakle klijentelistički i politički krug i šire, a bio je i glavni savjetnik da vas podsjetim i gospodinu Sanaderu, Nadanu Vidoševiću i ostaloj eliti o kojoj ste mogli slušati dakle koliko su i kako skupljali umjetnine. U tome krugu naravno ponikla je sadašnja ministrica koju bih mogao označiti pojmom zloglasna, a poziva se na demokraciju. Navest ću samo jedan primjer da je ona na traženje Haškog tužiteljstva, kada to nitko nije htio u tzv. lijevoj Vladi Zorana Milanovića potpisat takvu nebulozu i sramotu, a to je da su knjige dokumenata koje je objavio general Praljak da se radi o šundu. To je bila operacija obavještajna da bi se kaznilo ili zapravo da bi poraz … general Praljak i da bi mu se otežala obrana, a u tom procesu nije bila optužena šestorica Hrvata iz BiH, uključujući i Praljka nego zapravo RH. U tome smislu i ovaj zakon treba promatrati i stanje u kulturi i mislim da ga ne bi trebalo podržati bez uvjeta svih ovih koje smo čuli ovdje, ali i daljnjih jer će ovaj zakon i ova crkavica poslužiti kao alibi u budućoj javnoj komunikaciji zapravo eto da je naša dobra država i naša dobra politika omogućila i pomogla hrvatsku kulturu i Audiovizualni centar i sl., a mislim da to sve skupa tone na opću kulturološku štetu uključujući dakle i sve ono što ta meka sila znači za buduće naraštaje. Hvala lijepa na pozornosti. Idemo na pojedinačne rasprave i prvi, ah vidim gore na galeriji pa pozdravimo učenice i učenike 18. gimnazije iz Zagreba. A kao što sam rekao u pojedinačnoj raspravi prvi će govoriti poštovani zastupnik Nino Raspudić. Izvolite. Zahvaljujem. Izrazio bih i ja žaljenje što ministrice trenutno nema, a raspravljamo o temi izravno iz njenog resora. Smatram da bi bilo bilo korektno i prema Saboru i prema nama svima, a prije svega prema hrvatskoj javnosti da resorni ministar osim da nema velikog razloga zašto je spriječen bude prisutan do kraja rasprave. Iz svega danas što se čulo ja ne vidim da je itko imao protiv ovog prijedloga izmjene zakona, al se otvorio čitav jedan niz pitanja oko načina i kriterija ili izostanka jasnih kriterija i evaluacije javnog financiranja audiovizualne djelatnosti i prije svega smo se fokusirali na film. I to je važno pitanje i to je nešto što se ne može jednostavno odmahnuti rukom i reći, sloboda umjetničkog stvaralaštva ili vući neke paralele s totalitarnim režimima ako se ovdje kaže da kaže da se ne može očekivati da će se javnim sredstvima financirati nešto što je ili bezvrijedno ili što svojim sadržajem ide protiv temeljnih vrijednosti Hrvatske države, a nije na nekoj visoko umjetničkoj razini koja bi opravdala čak čak i dubioznu političko-ideološku poruku jer politika nikada nije razdvojena od umjetnosti pa ni od filmske umjetnosti. Dakle, nitko u Hrvatskoj ne priječi bilo kome snimati filmove kakve hoće, ali mi ovdje raspravljamo o tome koja filmska i ostala audiovizualna djela zaslužuju biti financirani javnim sredstvima. E sad da bi se tu teren raščistio, ono što sam već rekao dok je ministrica još uvijek bila prisutna, potrebna je jedna ozbiljna, temeljita evaluacija javnog financiranja audiovizualne djelatnosti, prije svega filmske djelatnosti od '90.-te do danas, a posebno detaljno od formiranja HAVC-a, jednostavno da mi vidimo u što su otišli ti milijuni i milijuni nekada kuna, danas eura poreznih obveznika. Imamo nekakve zanimljive anomalije u Hrvatskoj, ljudi u umjetnici sazrijevaju drugačije. Emir Kusturica je s 30 godina osvojio Zlatnu palmu ovu pravu veliku Zlatnu palmu sa dugometražnim igranim filmom u Cannesu. S druge strane Haneke složit ćete se jedan od najvećih živućih filmskih redatelja je prvi igrani film snimo sa 47 godina. S 47 godina je čovjek snimio prvi dugometražni igrani film. Spomenuo sam našeg velikog redatelja srednje generacije Kristijana Milića koji je snimio istinske i vrhunske filmove o Domovinskom ratu. čekao do 38. godine da u Hrvatskoj dobije mogućnost snimiti film „Živi i mrtvi“, s 38. A s druge strane imamo neke u javnosti po drugim stvarima, aktualne zadnjih mjeseci autore koji su do 40.g. snimili zahvaljujući prije svega javnim potporama devet cjelovečernjih igranih filmova. Kakvi su to filmovi? Koliko je sve skupa uloženo u te filmove i koliko javnog novca mi trebamo ukrcati u razvoj nečijeg talenta da bi se vidjelo je li ta osoba mediokritet ili je ta osoba doista filmski talent koja zadužuje hrvatsku kulturu i opravdava sredstva? Može li omanut neko jednim filmom, drugim, trećim, četvrtim, petim, šestim evo? Treba li ga plaćat do 15. do 20. filma ne bi li konačno se nešto ubolo i ostvarilo nekakav film kojeg ćete bez srama moći reprizirati nakon dvije, pet, deset ili 30 godina i da će neko to željet i gledati i reć pa ovo je doista hrvatska filmska baština. Dakle, temeljni naš problem je nedostatak kriterija, a da bi se došlo do toga, da bi se počeo graditi ozbiljni kriterij potrebna je evaluacija onoga što je bilo što je bilo ranije. Imamo primjer kao što je bivša kinematografija jugoslavenska i unutar nje je hrvatska je silno poskočila kada se otišlo u Prag naučiti neke stvari. Treba učiti od onih koji su dobri. Nekada je to bio češki film od kojeg smo također učili, pa smo nekakvu razinu koju su vidjeli tamo u Pragu držali i pokušali njegovati i ovdje. Zadnjih nekoliko desetljeća jako je zanimljiv primjer rumunjskog filma. Kako Mungiu … nisu imali ništa više sredstava na raspolaganju za svoje prve filmove nego što su to imali naši vječni talenti u koje smo ukrcali desetine milijuna, a rezultati su bili u najmanju ruku mediokritetski? što je to u toj rumunjskoj generaciji što je ostvarilo niz pobjeda u Cannesu u najjačoj konkurenciji, a u Hrvatskoj je nedostajalo, a nije da Hrvatska nije financirala svoje, Dakle, svi smo ovdje koliko sam upratio ovu raspravu zato da se dignu sredstva za audio vizualnu djelatnost. Da dići sredstva ali kome i po kojim kriterijima. To je temeljno pitanje. I ako ništa ova rasprava danas i pitanja koja su otvorena bi trebali poslužiti tome da se ide u smjeru jedne ozbiljne temeljite evaluacije do sada utrošenih javnih sredstava u audio vizualnu djelatnost, rekao sam prije svega film kako bi se onda poboljšali kriteriji i da nemamo slučajeve da neki talentirani redatelji čekaju do 40-e da snime cjelovečernji igrani film, a neki drugi uspješni mešetari koji trče i njuškaju okolo neku, nekakvu tuđu muku po susjedstvu ove teme koje prolaze jer dobro znamo da na tim festivalima vrlo često nagrade se ne dodjeljuju nego se udjeljuju onome trenutnom patniku koji, koji je ovaj u skladu sa globalnim nekakvim vrijednostima vrijednostima i politikama koje se promiču, dakle da taj javni novac za filmsku djelatnost jel audio vizualnu šire završi u rukama talentiranih ljudi koji će ostvariti rezultate, koji će opravdati ta javna sredstva i postati dio doista vrijedne hrvatske filmske i šire audio vizualne baštine, a ne da završavaju u rukama nekih mediokriteta i filmskih biznismena koji štancaju kao na traci filmove javnim sredstvima od kojeg hrvatska filmska kultura nije imala, nije **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam. Kolega Raspudiću, ja sam i u svojoj raspravi išao u stvari problematizirati priču gdje vi imate ljude koji daju, odlučuju o novcu, odlučuju o novcu, a onda ti koji odlučuju o novcu sjede u ekipi koja dijeli novac jedni drugima. Otprilike i onda to ide, jedne godine ide tebi pa tebi i tu je o milijunima riječ i zato sam rekao da ću tražiti ministricu baš detaljno da se vidi gdje Hrvatske država troši novac poreznih obveznika i u šta smo mi to ulagali novac. Imamo umjetnički i komercijalne kriterije ali mislite li vi da bi možda u tom vijeću trebao sjediti netko, ne znam predstavnici Matice hrvatske. Da li bi trebali tu sjediti predstavnici ne znam, HAZU-a? I pitanje vama, nemam drugu metodu upravo se snima film Marijana Gubine 260 dana. Znam da je Ministarstvo branitelja u toj prili, je li Ministarstvo kulture i na koji način? Hvala. Nino (Nezavisni)** Na tragu ovoga što ste rekli maloprije u odgovoru na repliku ministrica dok je još bila prisutna rekla jednu zanimljivu stvar kao pa ljudi ljudi imaju različite neke interese i to. Pa netko tko je upisao filmsku akademiju i studirao režiju svatko od njih ima negdje ambiciju i san da snimi igrani cjelovečernji film. zašto netko do 50-e ne dobije priliku, Kristijan Milić tekst 38, a netko ih naštanca 9 uz javnu potporu do 40-e. Dakle očito.

Michelangelo Antonioni primjerice s 38 je snimio prvi film. Rekao sam Haneke je 47, a naši genijalci 9 do 40-e. Dakle očito mi imamo problem zatvorenih klika koji dijelom sprječavaju razvoj istinskih filmskih talenata, a sami shvaćaju ovu djelatnost samo kao jedan biznis za štancanje mediokritetskih u najboljem smislu djela …/Upadica Reiner: Hvala./… od Jurčević ima repliku. kvalitete produkcije koja se radi ali potpuno je jasno da naručitelj u slučaju Hrvatska država naravno kada nešto naručuje i plaća bilo da je to kulturni proizvod ili nekakav drugi fizički proizvod, da ima pravo zahtijevati dakle određene dimenzije što to mora biti. Međutim da bi se zaštitila umjetnička sloboda, treba promijeniti cijeli niz drugih zakona prema modelu koji postoje u uljuđenome svijetu, dakle ništa mudro. To je topla voda. To znači omogućiti privatnom novcu da investira daleko više dakle u skuplje produkcije, dugometražnih, ovakvih, onakvih dakle drugačijih audio vizualnih proizvoda. Tako da mislim da bi ovaj zakon trebao biti upućen na temeljitu javnu raspravu gdje bi se svi zainteresirani oko toga mogli i očitovat jer očito ovo okoštalo korupcijsko klupko se neće razmotati bez toga. **Reiner, ovo što ste rekli stoji. Danas ovaj zakon o izmjeni zakona je jedan mali segment koji više-manje, ma ne više-manje nego vidim da smo svi podržali i u redu. Treba za taj iznos uplaćenog poreza povećati davanja za audio vizualne uratke koji zadovoljavaju pravilnik koji će se tek donijeti i kriterije. U redu. Ali mi imamo problem dakle širi funkcioniranja javnog financiranja audio vizualne djelatnosti prije svega filma. To nezadovoljstvo nije od jučer. Ono nije samo kako se želi imputirati političko-ideološko iako i ono ima svoje argumente nego je itekako i estetsko. Kad se pitamo gdje je danas hrvatski film, koliko je gledan u Hrvatskoj hrvatski film, koliko je relevantan, a koliko on teži, teži vani. Ali temelj ponavljamo još jednom svega toga jedna ozbiljna, temeljita i sustavna evaluacija koja će nam onda dati orijentir što mijenjati i kako dalje. Sada idemo na završna izlaganja pa će u ime Kluba zastupnika nezavisnih i Fokusa, ponovno govoriti poštovani zastupnik Nino Raspudić.

Kratko samo na kraju, ovo je zakon o izmjeni zakona, vidim konsenzus danas u raspravi da ovaj segment nije problematičan. Sugeriramo kao klub ovo što smo ukazali da se neke stvari preciziraju odnosi li se to i na videoigre i u tom obliku ovaj zakon će za nas biti prihvatljiv. Međutim, i danas se pokazalo u saborskoj raspravi da mi itekako moramo raspraviti o zakonu u cjelini, ne samo o izmjenama u segmentu dobrodošlima koje donosi ovaj prijedlog izmjene a isto tako da nam je potrebno i jedna prvo šira rasprava, onda evaluacija, a onda i novi kriteriji i pravilnici koji će kvalitetnije usmjeravati javni novac prema audiovizualnoj umjetnosti umjetnosti ili djelatnosti kako se ovdje naziva, a to se prije sve odnosi na film jer je to jedan stari problem koji stvara nezadovoljstvo u dobrom dijelu Hrvatske. Danas se govorilo o političkom segmentu, ali i javnosti, a rekao bih i struke jer stvari očito ne funkcioniraju dobro i potrebno ih je mijenjati. Pa evo možda ova rasprava bude neki mali u drugom čitanju ako se ove stvari još pojasne što mislim da je stvarno tehnička sitna stvar, ovaj prijedlog izmjene zakona za nas prihvatljiv. Potrebno je povećati sredstva za audiovizualnu djelatnost, ali isto tako žurno i što prije početi raditi i na promjeni zakona kako bi se ustanovili jasni kriteriji i pravilnici za ubuduće, a njih nema bez po peti puta će danas spomenuti kvalitetna i dubinske evaluacije dosadašnjeg utroška javnih sredstava koja su bile usmjeravana prema audiovizualnim djelatnostima. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govoriti poštovani zastupnik Marko Pavić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom. U ime kluba HDZ-a možemo reć da ćemo poduprijeti naravno ovo izmjene Zakona o audiovizualnim djelatnostima. Zadovoljstvo je bilo i danas čut kroz raspravu da je visok stupanj suglasja u ovim izmjenama. Kao i član resornog odbora mogu potvrditi i ministrica je često i na odboru i u sabornici, a vjerujem s obzirom na visok stupanj suglasja da će to državni tajnik jako dobro zatvoriti. Što se tiče samog sadržaja dakle ovim izmjenama Zakona o audiovizualnim djelatnostima uvodi se mogućnost dodatnog financiranja razvoja i proizvodnje hrvatskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača i to je sukus ove izmjene. I upravo članak koji najbolje se dodaje je financijski poticaj i razvoj proizvodnje audiovizualnih djela producenata koji se smatraju neovisnim proizvođačima, vjerujemo da će ovakav zakon odnosno izmjene zakona dodatno unaprijediti proizvodnju neovisnih proizvođača hrvatskih audiovizualnih djela i ispred kluba HDZ-a svakako ćemo poduprijeti ovaj zakon. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Mosta završno će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, gospođo Kristina Zadro Omrčen, državni tajniče sa suradnicom, kolege, kolegice. Ma u raspravi vidim nekako mi se čini da je dijelom rasprave i otišla tamo možda gdje ne treba, a dijelom je sad dal je to tako namjerno malo spinirano ne, a dijelom ok, svi imamo pravo na različito mišljenje. Želim se ispričat kolegice dakle ljevici jer sam to krivo rekao, ispričavam se, dakle pravo na čuo sam jer sam išao do kluba po papire, pravo na ljubav prema domovini nema nitko, kao ne znam pravo na Bog na primjer, njega njega kogod želi može doć do njega tako i domovinu ljubav prema svojoj zemlji bilo tko ima ko želi ljubit svoju zemlju, dakle neovisno kojoj političkoj opciji pripadao pa se tu ispričavam jer sam baš pogrešno se izrazio. Dakle, ispričavam se iskreno. Što se tiče mog govora, ja sam ovdje htio neke druge stvari reć, al nije me se, nije me se baš razumjelo pa ću probat bit još jasniji. Dakle, informacije koje ja imam i s ljudima s kojim razgovaram npr. povjerenika sa selektora filma bira Vijeća HAVC-a, a Vijeće HAVC-a kontroliraju uvijek iste udruge i onda u tom vijeću sjede ljudi i zato sam ja tražio ministricu javnost će bit zanimljivo vidjet koliko je to ogroman novac koji stalno dobivaju gotovo iste osobe, ne mijenjaju se ove godine ovi, pa ovi samo se mijenja. I ona oprostite mi sad na ovome što ću pojednostavit i sad sjedi nas tu šest kolega i kažemo ajmo sad ovaj projekt ove godine milion eura ćeš ti dobit prijatelju za taj i taj projekt. Al onda već iduće godine, e sad ćemo mi dat tebi milion eura, a onda prođe pa opet itd., i to je kolega Raspudić je dobro to poentirao na koncu tu je i stručan skroz. Dakle, imate ne znam g. Matanića koji dobije lovu za devet serija i filmova do xy je li, ogromnu lovu, a imate druge umjetnike koji ne dobiju tu priliku i ne može ostvariti u toj dimenziji ne, i to je problematično i o tome treba jasno govoriti. I mi nemamo protiv nikoga ništa ad hominem nego samo da cijela ta stvar bude transparentna. Imate umjetničke ili komercijalne kriterije, dakle zašto u tom vijeću ne sjede npr. predstavnici Matice hrvatske, ne znam naše Akademije znanosti i umjetnosti? Dakle, neko tijelo koje ipak i o tome sam govorio, ali nije me se svatilo pa onda su rekli kao Miletić sad želi preko politike cenzure, ma ne, nego ja baš želim da budemo oslobođeni jer i ovo je cenzura gdje vi u nekom dogovoru gurate lovu negdje to je itekakva cenzura. A s druge strane baš sam imao konkretna pitanja dakle kako je moguće da se novac od poreznih obveznika financira nešto što je povijesni falsifikat? Dakle, ne možemo govoriti o Domovinskom ratu i sad netko financira, a onda isto što mi je kolega rekao iz kluba hrvatski branitelji i dragovoljci Domovinskog rata oni su ludi kad vide te naše filmove. Četnike Ivan Matić mi je to rekao prikazuje se kao neke one pijane ekipu pretilu koja jedva hoda. A naši momci kažu kad gledaju te ratove, šta je ovo pa to je ludilo pa mi smo, mi smo se borili sa specijalcima i sa vrhunski obučenom Jugoslavenskom narodnom armijom koja nam je prve dvije godine teške nerede i ogromne gubitke smo imali u ljudsku, a onda smo ih potukli Bogu hvala u borbi za našu slobodu, a u filmovima su prikazani kao ona skupina iz birtije koja je u 4 ujutro izašla na 4 promila, 5 litara rakije i sad oni se bore s Hrvatima. A s time, s time se naše ratnike degradira jer to nije istina i o tome smo samo htjeli da o tome kao država razmišljamo, je li. Odmah ono salve uvreda napadi pa nismo ništa htjeli dakle prema nikome ić ad hominem. I završavam zato ću zatražit kroz instituciju zastupničkog pitanja, da nam se dostave podaci financiranih filmova u zadnjih 20 godina i da točno vidimo. Ne al dobro, znam da imamo, da su javni podaci ali drugačije je kad kao zastupnik zatražim i da možemo predstaviti hrvatskoj javnosti di je išao novac poreznih obveznika. (HDZ)** Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Krešimir Partl. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici prije svega zahvaljujem na konstruktivnog raspravi vezano uz ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o audio vizualnoj djelatnosti. Ministrica se ispričala još prije da neće moći ostat na završnoj riječi zbog obaveza, a ali inače znate da je ona na svakom prijedlogom zakonu i u prvom i drugom čitanju uvijek spremna stati pred saborske zastupnike i dodatno pojasniti sva eventualna pitanja. Ja sam bilježio vaše rasprave pa bi kratko prošao kroz njih. Vezano oko video igara pitali ste da li se ova izmjena i dopuna odnosi na video igre. Ne odnosi se i to je u biti u zakonu označeno kada se pozivamo na neovisne proizvođače koji su definirani Zakonom o elektroničkim medijima, tu video igre nisu. No vodimo o tome isto tako računa pa na europskoj razini već dulje vrijeme zagovaramo model u kojem bi se velike platforme za distribuciju video igara u jednom dijelu dale kontribuciju za razvoj manjih studija koje se bave, koji se bave proizvodnjom video igre. Nešto slično kao što je direktiva audio vizualnim medijskim uslugama predvidjela za velike streaming servise Netflix, HBO, Disney i ostale gdje je Hrvatska u svoj Zakon o elektroničkim medijima ugradila obvezu od 4% kontribucije. Što se tiče iznosa koji su u zakonu propisani od 10 tisuća eura do 132 tisuće, zašto je postavljen gornji iznos. Zato što prije svega kako smo u obrazloženju zakona naglasili, radi se prije svega o pomoći mikropoduzećima, radi se upravo o sredstvima koje bi njima služile da bi mogle odražavat onaj period od projekata do projekata, da bi mogli zapošljavat mlade ljude, suradnike koji žele radit u u filmskoj zajednici i da bi cijeli sustav bio …/Govornik se ne razumije./ pošto je ograničen budžet i '25. smo predvidjeli milijun i 500 tisuća eura u '26. 2 milijuna eura, onda je logično da se i taj maksimalni iznos na neki način ograniči kako bi više korisnika ovoga dobiti sredstva kroz ovu mjeru. Pitali ste me vezano oko filma 260 dana. Naime, producenti se nisu prijavili za proizvodnju. Prijavili su se u jednom trenutku 2016. za razvoj scenarija i tada su dobili, tada su dobili sredstva prema informacijama Audio vizualnog centra. Što se tiče komentara oko toga da je ova izmjena zakona samo zakrpa i kap u moru, ne bi se složio ni s jednom ni drugom tvrdnjom. Iako se radi o izmjeni par članaka, oni su vrlo bitni za funkcioniranje kinematografije u RH. Ovaj Ovaj i slični zakoni postoje već u zemljama EU, konkretno postoji u Italiji taks kredit zakon koji omogućuje povrat poreza filmskih producentima. Mi smo ga u jednom dijelu više prilagodili našoj situaciji pa će kod nas umjesto da to ide putem porezne uprave, se sredstva osigurat na poziciji Ministarstva kulture i dalje Hrvatskom audio i vizualnom centru prebacit, koji će onda dodjeljivati te potpore. Vezano oko inflacije i poskupljenja rada u filmskoj industriji, ako uzmemo da je inflacija negdje kumulativno 25%, a podatak koji smo prije iznijeli da je povećan proračun samo od strane države na 147%, onda je jasno da o tome vodimo računa al ne samo u tom pogledu nego smo vodili isto računa da su pojedinačne potpore za pogotovo dugometražni igrani film koji je najskuplji povećani pa su ona u proteklom nekom razdoblju iznosile oko 500 tisuća eura, a evo po zadnjem natječaju možemo konstatirat da su pojedini filmovi dobili blizu milijun eura točnije 950 tisuća eura. Vezano oko HRT-a koja ima propisano koja ima propisano u čl. 11 15% ulaganja u neovisnu produkciju, mogu isto reć da od 2016. godine kad su ta sredstva iznosila oko 4,3 milijuna eura, danas su blizu 11 milijuna eura, a isto tako možemo reći da je u zadnjih par godina zaista HRT koproducirao i serije koje su dobile nagrade na eminentnim festivalima ali i serije koje su poput Dnevnika velikog Perice, zaista zadovoljile i ukuse, i ukuse publike. Što se tiče kinoteke i procesa digitalizacije odnosno digitalne restauracije, ona se odvija kontinuirano. Kontinuirano se filmovi restauriraju, kontinuirano se filmovi digitaliziraju. Da li želimo da se taj proces ubrza, naravno da želimo. U tome smo i naznačili u programu Vlade RH osamostaljivanje i autonomiju hrvatske Kinoteke. U proteklom razdoblju osnovan je i novi odjel unutar Hrvatskog državnog arhiva odnosno Kinoteke, dobavljena je nova oprema iz projekta DKB-a Digitalizacije kulturne baštine u iznosu od 48 tada milijuna kuna koje nije predviđeno samo za Kinoteku nego i za HRT, ali i za muzeje, knjižnice, arhive i ostale ustanove u kulturi. Vezano oko Zakona o sponzorstvima odnosno sponzorstvima u kulturi to je isto bilo spomenuto, ta sponzorstva su i porezne olakšice u biti reguliranom Zakonom o obavljanju umjetničke djelatnosti koje smo isto tako imali u jednom trenutku u pripremi, no zakon kao takav nakon javne rasprave nismo donijeli. Naznačili smo isto u programu Vlade donošenje Zakona o samostalnim umjetnicima odnosno o obavljanju umjetničke djelatnosti koje bi prije svega ne samo imao mogućnost poreznih olakšica na umjetnike nego bi posebno i apostrofirao mlade umjetnike jer najveći je problem što s umjetnicima koji završavaju akademiju kad je završe kako se snaći. I u tom zakonu je predviđeno neko razdoblje od tri do pet godina gdje bi se raznim subvencijama pomagalo mlađim umjetnicima. Što se tiče broja filmova, znači da nacionalni program predviđa do 10 dugometražnih igranih filmova, mogu reći sa zadovoljstvom da u 2023. imamo osam dugometražnih igranih filmova koji su financirali, znači blizu smo te brojke. No ovdje treba isto jednu stvar malo jasnije apostrofirat, ne košta svaki film isto. Kad govorimo o tome želimo točno 10 filmova, ovisno kakvi su se filmovi prijavili, kakvi scenariji predani Umjetničkom vijeću i kasnije na odlučivanje Audiovizualnom vijeću i koliko je to financijski zahtjevno djelo, znači to je isto nešto o čemu ovisi koliko filmova godišnje možemo producirat. Također kad govorimo o proračunu HAVC-a moramo bit svjesni da ovdje nije pitanje samo dugometražnog igranog filma, tu su kratki film, eksperimentalni film, dokumentarni film, tu su komplementarne djelatnosti, festivali koji se financiraju, programi medijske filmske pismenosti, distribucija, kino prikazivaštvo znači sve to zajedno u biti čini audiovizualnu djelatnost odnosno audiovizualnu industriju gdje je svaki taj segment bitan kako bi cjelokupno filmsko stvaralaštvo funkcioniralo. Također se apostrofiralo pitanje koprodukcija, da sredstva nikad nisu dovoljno da se zatvori financijska konstrukcija nekog filma. Točno, tu postoje dva segmenta jedno je program potpora odnosno Uredba o općem skupnom izuzeću koja govori o postotku koliko može dobiti audiovizualno djelo, ali isto tako tu je Konvencija o međunarodnim koprodukcijama. Postoji razlog zbog čega je tako nije samo pitanje financijske naravni, pitanje je vidljivosti tog filma jel naravno kad imate partnere u drugim zemljama i kad imate koproducenta onda vam ima veće šanse da taj film bude i u toj zemlji prikazan i da mu općenito bude veća vidljivost, a i potiče suradnju unutar EU odnosno cijela filmska zajednica unutar EU je stvorena na koprodukcijama, tako da ne bi to nužno govorio kao neku lošu stvar nego upravo pozitivnu. Što se tiče kriminala i korupcije u HAVC-u, znači da postojale su brojne prijave, isto tako je onda pošteno reći da u jednom trenutku Državno odvjetništvo se oglasilo priopćenjem i da je negdje tamo mislim 2018.g. reklo da po prijavama koje su podnesene nije bilo koruptivnih radnji. Također jako je teško kad kažemo slučajni uspjesi, nekako kroz zadnjih 15 godina postojanja HAVC-a mislim da je teško govorit o slučajnim uspjesima kad se ponavljaju i kada zaista imamo dobre uspjehe na A festivalima, a evo imali smo prošle godine i sreću da smo dva dječja filma distribuirali u kinima koji su zaista imali jako veliki uspjeh što je jako bitno da se mlađe generacije naviknu gledati hrvatski film. korupciji u HDS ZAMP-u društvu redatelja i pitanju prikupljanja autorskih prava. Znači to je vezano uz Zakon o autorskim pravima i … direktivi koja je donesena na razini EU i to je dakle jedno civilizacijsko dostignuće da autori putem Zakona o autorskim pravima ubiru tantijeme jel je to često bude jedino sredstvo na temelju kojeg umjetnici žive. Osim toga ako ste umjetnik i ako ste stvorili nekakvo djelo onda je u redu da nešto možete na tome uprihoditi i tome služi Društvo za kolektivno prikupljanje. Također spomenuli ste i film „15 minuta Dvora na Uni“, a onda bi bilo isto tako pošteno reći tako pošteno reći da je HAVC zatražio povrat sredstava od producenata zbog toga što scenarij odnosno kad je film trebao bit kolaudiran uspostavljeno je da se nije držalo scenarija na kojem je taj film prošao i zatražen je povrat sredstava od tih istih producenata. Dodatno bi još htio reć da znači radit ćemo dalje sigurno na unapređenju audiovizualne industrije. Bitno je osim osiguranja sredstva u državnom proračunu osigurat diversifikaciju sredstava koje HAVC prikuplja. Znate da je u Zakonu o audiovizualnim djelatnostima isto tako određeno ko su dionici koji postotak prihoda od obavljanja audiovizualne djelatnosti uplaćuju, tu su prijedlozi da se isto tako dio sredstava od programa poticaja isto upotrijebi za razvoj kinematografije. Na europskoj razini govori se o reviziji audiovizualne direktive, audiovizualnim medijskim uslugama gdje isto tako se priča o porezima na platforme za dijeljenje videozapisa, to isto vidimo kao mogućnost povećanja budžeta HAVC-a. Evo na na kraju zaista mislimo da će ove izmjene i dopune audiovizualnog zakona omogućiti sigurniji rad umjetnicima, producentima i svim filmskim djelatnicima. sredstva, da će potražnja za tim sredstvima biti dovoljno dobra i da će omogućiti i generirati još više sredstava da se u idućim godinama povećava ukupni iznos za tu mjeru putem proračuna Vlade RH. Hvala svima.

ok, ajmo reć evo nisu dokazane nikakve koruptivne, koruptivna djela. Bilo je puno tu insinuacija možda ali bilo je jasnih nekih pitanja itd. Ali zašto ne bi do kraja bili transparentni i rekli evo u vijeće ćemo staviti ljude iz naše akademije, stavit ćemo predstavnike Matice hrvatske da se potpuno dakle otvori još veća vidljivost, transparentno i sve ostalo jer znam da ste upoznati s time kad se gleda u financije, da stvarno ispadne tako da vrlo često novac ide u jednom periodu ovima, u drugom periodu ovima, a to je ekipa dio tih ljudi koji sjedi u vijeću. Dakle oni odlučuju kome ide novac, a u vijeću su. Dakle sama ta mehanika donošenja nekih odluka je vrlo upitna, evo ako se mogu tako izraziti. **Partl, Krešimir** Zahvaljujem na pitanju uvaženi zastupniče. Mi smo izmjenama zakona odnosno novim Zakonom o audiovizualnim djelatnostima 2018. godine upravo riješili i to pitanje sukoba interesa o kojem vi govorite, a u audiovizualnom vijeću zakonom je propisano tko su članovi, između ostalog i akademija daje svog člana, a propisali smo na koji način riješit sukob interesa. Moramo biti ipak svjesni da audiovizualna industrija u Hrvatskoj nije tako velika, da nema taki broj ljudi i uvijek će se dakle desit znači da neki producent dobiva ponovno sredstva i da ide s nekim režiserom neki drugi put. taj smo sukob interesa detaljno propisali i zakonom i pravilnikom. Što se tiče ovog što ste tražili popisa filmova koji su se prijavili, mislim da to nije nikakav problem i da to možemo dostavit pa da imate uvid i u to. **Reiner, Poštovani predlagatelju, glede današnjeg merituma imali ste lagan posao jer ova predložena, predloženi zakon o izmjenama zakona u ovom malom segmentu. Vidjeli ste tu konsenzus da svi smatramo kako treba povećati sredstva za audiovizualne djelatnosti neovisnih hrvatskih proizvođača. Međutim isto tako s različitih strana i na različitim razinama ste čuli brojne primjedbe na zakon kao takav i na načine javnog financiranja audiovizualnih djelatnosti, pogotovo filma. Pa sad me zanima kakvo je stanje u ministarstvu po tom pitanju, sada ispred sebe vrlo vjerojatno imate 4 godine unutar 4 godine važne strukturne promjene i poboljšanja se mogu napraviti. Namjeravate li u ministarstvu raditi na ozbiljnijim izmjenama kako ovog zakona tako i drugih pravilnika koji reguliraju javno financiranje audio vizualne prije svega filmske djelatnosti, kako bi se stvari poboljšale. **Partl, Krešimir** Zahvaljujem na pitanju. Točno je, poštovani zastupniče da je 4 godine dugo vrijeme i činjenica da se tehnologije koje prije svega omogućavaju konzumaciju i distribuciju audio vizualnog dijela vrlo brzo mijenjaju. Isto tako donose se nove direktive, zato sam u svojoj završnoj riječi i spomenuo izmjene direktive audio vizualnim medijskim uslugama tako da vrlo vjerojatno da će se i audiovizualni zakon ali i Zakon o elektroničkim medijima u jednom trenutku trebat prilagođavat. Što se tiče sustava dodjele sredstava i sustava funkcioniranja audio vizualnog vijeća, moguće da je tu isto tako može doć do nekih promjena. Pojavili su se i novi dionici u toj sferi, to su proizvođači video igara no ovaj sustav kakav je sada smatramo da je dobar, sustav funkcionira na način da umjetničko vijeće je to koje predlaže projekte za financiranje, audiovizualno vijeće odlučuje i za sve postoji nadzor unutar Hrvatskog audio vizualnog centra i o svemu se mogu dobit jasni podaci kako i kada je šta financirano. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Uvaženi gospodine tajniče, dakle vi ste sada rekli da će se Zakonom o umjetnicima koji čekamo godinama riješiti pitanje poticanja sponzorstava. dakle ja bih vas podsjetila da taj zakon je isto tako bio objašnjenje zbog čega se ne ispravlja nepravda sa koeficijentima samostalnim umjetnicima. Time ste oštetili umjetnike za godine i godine koeficijenta 0,8 koje bespovratno određuju njihove buduće penzije. U tom smislu bih vas potaknula i rekla da je poticana sponzoriranje, donatorstvo i mecenarstvo bi moglo biti jedna snažna poluga dodatnog financiranja kako filma tako i kompletne hrvatske kulture naravno, naročito recimo knjige, slikarstva itd. i očekujem od vas da ipak prionete tome kao jednom samostalnom zakonu. Smatram da u tome ima dovoljno, dovoljno materijala da se o tome zakon napravi. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Partl, Krešimir** Poštovana zastupnice zahvaljujem ovoga na vašem prijedlogu i na konstruktivnoj raspravi. Kao što sam rekao u Zakonu o obavljanju umjetničke djelatnosti su zaista u onom prijedlogu koji smo mi imali, pitanje sponzorstva, donacija i poreznih olakšica je riješeno. Sigurno da treba ih sagledat u današnjem kontekstu jer je taj zakon bio prije jedno 3, 4 godine i da ćemo imat u obziru nove momente koji su se pojavili no vjerujem da se unutar tog zakona mogu riješiti ta pitanja i da je dobro da su riješena unutar jednog cjelovitog zakona, a ne zasebnim. (Nezavisni)** Poštovani gospodine državni tajniče, razumijemo vaš položaj da vi morate štititi ministricu i da morate štititi sve što se događa u ministarstvu usprkos činjenicama. Vama je poznato kao i meni dobro i iz javne komunikacije, a i iz određenih sudskih procesa da su nalazi državne revizije činjenično pokazali da se radi o kriminalu i korupciji kao i isto tako vještaci ovlašteni sudski u određenim sudskim procesima ali naravno da presude nisu donesene jer se time štiti sustavna politička korupcija kojoj su na čelu predsjednici Vlade, ministri itd. i to je opće poznata stvar. Drugo, isto tako, vezano za film 15 minuta masakra u Dvoru, ministarstvo je da se spasi u procesima koji su pokrenuti, se ne razumije./... ako ne laže rog, laže koza ili obrnuto, dakle možete i danas ući na Google i to, recimo na stranice udruge Lupiga koju financira također, Ministarstvo kulture, gdje ćete u odjavnoj špici vidjeti da u filmu masakr 15 minuta u Dvoru se nalazi i HAVC i Ministarstvo znanosti … .../Upadica: Poštovani, Uvaženi zastupniče, još jednom zahvaljujem na vašem pitanju. Evo vi ste u biti sad i sami odgovorili na vaše prijašnje izlaganje, a to je da se radi o nalazi revizije i da se radi o nepravilnostima. Znači jedno su nepravilnosti unutar revizijskog nadzora, a jedno su neke koruptivne i kriminalne radnje koje istražuje DORH, ja sam zato u završnoj riječi rekao da je DORH odbacilo te optužbe i to su javno objavili priopćenjem, kažem, čini mi se da je to bilo 2018. g., ali moguće evo da sam to, da sam to, ovoga, pogriješio, no što se tiče financiranja filma, film nije financiralo Ministarstvo kulture, Ministarstvo kulture od 2008. g. ne financira nego je to napravio HAVC i Hrvatski audiovizualni centar je tražio povrat sredstava od producenata i isto je učinjeno.